Готові так? Отже прошу провести реєстрацію. Прошу зареєструватись.

І сьогодні згідно статті 25 Регламенту ми маємо 30 хвилин виступів від народних депутатів. Наголошую: не від фракцій, а від народних депутатів. Тому всіх народних депутатів, хто має намір взяти участь в обговоренні, прошу записатись. Прошу включити запис.

Шановні колеги! Шановні громадяни України! Ми сьогодні, в середу, працюємо південний розрахунок часу. І я хочу звернути вашу увагу на те, же ж шляхом піде прийняття тих законопроектів, які внесені на розгляд. Іде питання про тимчасову комісію слідчу стосовно вироблення процедури механізмів оголошення та проведення імпічменту Президенту, главі держави. Але разом з тим я хотів би закцентувати увагу на тому, що все готовиться на завтра. І я думаю, що заточене якраз керівництво Верховної Ради виходити з того, щоб ввести в порядок денний, в порядок денний ввести питання Виборчого кодексу. Я хотів би, щоб громадяни України знали, а народні депутати, розмовляючи зі своєю совістю, зі своїми думками, знали про те, що якщо ми зайдемо складні атмосферні явища законодавчого процесу цього кодексу, то ми не будемо працювати до закінчення нашої каденції. Ми підемо з цього залу ще з більш великою ганьбою, тому що ви були свідками мовного закону, який вкинули на розгляд перед виборами, щоб завоювати дивіденди. Це недопустимо в нашій державі, тим більше в цей час, час, коли такі складні умови, коли гинуть наші бійці, коли соціальний спектр і соціальний зріст становища громадян заведений в тупик, що ми стали, по суті, жебраком Європи і всіх континентів Землі. Ми собираем дань, ми собираем грошенята ті не лише від Міжнародного фінансового банку, уже в нас приватні кредитори дають гроші, і вони давали в квітні, ніхто їх не брав. Ми візьмемо восени уже під 10 відсотків, а не під 6. Оце повинно бути проблемою розгляду. І останнє, що я хотів би.

Постанови 876, яка, по суті, зробила неплатоспроможною основну… подавляющую массу нашого народу, зробила їх голодними і бідними. Це на нашій совісті, і ми повинні це признати. Давайте подумаємо хоч накінець… Дякую. Оскільки було звернення до мене, я хочу підтвердити, завтра я планую запропонувати Верховній Раді України розпочати розгляд Виборчого кодексу про відкриті списки. І я вважаю, це є обов'язок Верховної Ради цього скликання. Так само, як я вважаю фундаментальними рішеннями цієї Ради і Закон про мову, про який ви згадували, і Закон "Про освіту", і церковні закони, і декомунізацію, і реформи у всіх сферах життя. Ми підемо з цього залу з високо піднятою головою, бо нам є що сказати українцям. Це ви підете з цього залу і з української історії з ганьбою. Ми, український парламент, який виконав свої зобов'язання перед Україною. А Виборчий кодекс і відкриті списки – це одне з наших заключних великих зобов'язань. І, я впевнений, ми зможемо його прийняти на цій літній сесії. Дякую дуже вам. І запрошую до слова Арешонкова Володимира Юрійовича. 10:11:01 АРЕШОНКОВ В.Ю. Володимир Арешонков, 64 виборчий округ, Житомирщина. Шановні колеги, шановні глядачі, безперечно, зараз достатньо багато дискусій точиться навколо того, наскільки ефективною може бути робота Верховної Ради в останній період перед тим, як запрацює нова. На чому потрібно зосередитись. І я підтверджую думку своїх колег про те, що максимально сьогодні в роботі Верховної Ради мають бути присутні ті теми, які хвилюють більшість суспільства. А вони чітко визначені. Перше. Це процедура імпічменту, тобто порядок усунення Президента і найвищих посадових осіб від виконання обов'язків, якщо вони їх не виконують ефективно. Друге. Це зміна виборчої системи. Я хочу звернути увагу всіх колег, хто виступає проти. Питання ж не в тому, наскільки технічно можна затягнути розгляд цього питання. Але воно потребує свого розв'язання. Тому обов'язково Виборчий кодекс ми маємо розглянути якомога швидше і прийняти рішення. І третя тема, шановні колеги, - зняття депутатської недоторканності. Я хочу вас спитати. Чи знаєте ви, де знаходиться зараз частина ваших колег, яких немає в цій залі? Я вам відповім. Я особисто знаю тих колег моїх, які зараз у виборчих округах їздять і роздають продуктові набори, які називаються в народі "гречка, олія і все інше". І вони претендують на високі рейтинги і оцінку від виборців, і хочуть знову бути у Верховній Раді. То давайте будемо роздавати і приймати ті механізми, які убезпечать проходження і в наступному, щоб таких людей тут не було. Тому обов’язково зняття недоторканності, розглядання цього питання. Ще один блок питань, які пов’язані з ефективною діяльністю уряду українського. Шановні колеги, знову ж таки, зверніть увагу, з'явилась інформація в ЗМІ про те, що окремі народні депутати протягом останнього року отримали за рахунок державного бюджету великі фінансові преференції. Яким чином це відбулось? Це має бути окремий розгляд питання. Але сьогодні вони використовують це на свою користь. Тому давайте попрацюємо з урядом і знову ж таки максимально ефективно зробити все, щоб уряд, допомогти йому виконати державні програми ремонту і будівництва доріг, будівництво амбулаторій, шкіл, тобто весь блок соціальних питань. І ще раз вимагаю від уряду прийняття державної соціальної програми на захист чорнобильців.

…дія старої програми закінчилась, нова не прийнята. Кожного дня вони пікетують, вимагають прийняття чіткої програми. Вчора була зустріч з міжнародними представниками, з послами інших країн, і знову піднімалася ця тема Чорнобиля. Прошу підтримати мене в цьому питанні. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. До слова запрошується Гаврилюк Михайло Віталійович. Він передає слово Савці. Будь ласка.

три військовослужбовці загинули, захищаючи нашу державу Україну, та три отримали поранення. Я попрошу, шановні колеги, встати та віддати шану героям нашої держави України.

Дякую. Війна продовжується. Чи захищені наші військовослужбовці? Ні. Соціального пакету немає. І кожен військовослужбовець, який в даний час знаходиться на фронті, він дбає про нас, про нашу державу Україну, для того, щоби ми були захищені, щоб ні в якому разі не були обстріляні наші домівки. Щоби ми тут, в Верховні Раді, приймали ці законопроекти, які необхідні для оборони нашої держави, які необхідні для того, щоби наші військовослужбовці були захищені як на фронті, так же само їхні сім'ї та діти. Починаючи з житла, багато коштів були витрачені Міністерством оборони не за призначенням, які йшли на забезпечення житлом військовослужбовців. Це, що стосується Миколаївського гарнізону. Що стосується Київського гарнізону і по поводу цього ми повинні теж, шановні народні депутати, піднімати це питання, йти до особового складу і для того, щоб був порядок. Це перше. Друге. Багато в цьому залі народних депутатів критикує Верховну Раду. Шановні колеги, кому це, будемо говорити, набридло знаходитись у Верховній Раді, будь ласка, складіть мандат і йдіть, але ні в якому разі негативно не відносьтесь до Верховної Ради, до вищого законодавства. Починаючи з цієї трибуни, вищої трибуни нашої держави України, не будьте панікерами, не будьте провокаторами і не працюйте на Московію, на "п'яту колону", які в даний час іменно слово в слово говорять те, що їм диктують з Російської Федерації. Ми повинні це зрозуміти, що йде війна, і ми, шановні депутати, повинні сюди прийти і приймати ці законопроекти, які потрібні нашій державі Україні, потрібні народу України. І багато народних депутатів в даний час знаходяться не на робочому місці. Дорогі українці, я звертаюсь до вас, не всі ті, які нехтують своїм робочим місцем. Тут знаходяться добросовісні народні депутати, які з честю виконують свій обов'язок, служать народу України. Ми, коли прийдемо на виборчу дільницю, ми повинні розуміти одне, що, коли віддаємо голос, де він був цей народний депутат, чи він був на робочому місці, чи він займався своїми справами, які нехтуючи свого робочого часу.

Тому я закликаю всіх, шановні народні депутати, прийти в сесійний зал і приймати ці законопроекти, які потрібні нашій державі Україні. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! Шановні друзі, шановні колеги, сьогодні на профільному Комітеті з питань науки і освіти буде розглядатись, на розширеному засіданні розглядатися дуже важливе питання питання, яке не врегульовано, на жаль, з 2014 року, коли ще попередня Верховна Рада прийняла Закон "Про вищу освіту", і фактично технікуми і коледжі (по старому, це вищі навчальні заклади І-ІІ рівня акредитації) залишились в в правовому вакуумі. Сьогодні комітет розглядає це питання в другому питанні. Я сподіваюсь, що ми приймемо це рішення, воно є дуже важливим, бо воно повинно ці речі врегулювати. Тому, Андрій Володимировичу, я звертаюсь до вас, розуміючи, що завтра ви будете ставити питання про Виборчий кодекс, і якщо ми туди зайдемо, ми це питання вже не розглянемо, а нас чекають, цього рішення 300 тисяч людей, які знаходяться в цій ланці освіти. Тому після розгляду цього питання комітету ми просимо, наш комітет просить поставити це питання для того, щоб ми його проголосували. Чому ми його проголосуємо, як то кажуть, через консенсус? Тому що група, експертна група (це близько 100 експертів), відпрацювала протягом останніх 6 місяців, ми знайшли компроміси по всім питанням, включаючи питання наглядової ради, повноважень і функціональності, питання виборів керівного складу технікумів та коледжів, включаючи питання (це є також дуже важливим) фінансування. Ми вперше пропонуємо абсолютно нову модель фінансування, яка забезпечує відповідну диверсифікацію джерел надходження до технікумів і коледжів: це і держбюджет через субвенцію, це і обласний бюджет, це і місцевий бюджет, це і фінансування бізнес-середовища, яке потребує сержантського складу нашої економіки. Також вирішені питання щодо обмеження прав Державної служби якості, і це також є дуже важливим. Тобто ми врегулювали всі ці питання. Тому, Андрій Володимирович, я дуже прошу завтра поставити до Виборчого кодексу 8321-д, щоб люди зрозуміли, що з 1 вересня їх долю буде вирішувати не Мінфін через бюджет і Бюджетний кодекс, а буде вирішувати філософія того, що закладає профільне Міністерство освіти і науки України, профільний Комітет з питань науки і освіти України і головне – освітяни, з якими ми відпрацювали це питання. Андрій Володимирович, це велике прохання. І останнє. Це не стосується освіти, але, Андрій Володимирович, навіть сьогодні в Адміністрації Президента люди спокійно проходять так чи інакше. Ми не можемо пройти і люди не можуть пройти біля Верховної Ради, бо поліція не пускає людей. Я перепрошую, вже все, революції закінчились, люди проголосували. Давайте зробимо так, щоб біля Верховної Ради люди спокійно проходили… …і не вимагали цих посвідчень. Чим парламент відрізняється? Якщо є якась небезпека, будь ласка, ми повинні захищати, але коли спокійні обставини середовища, чому поліцейські не пропускають людей? Тому я звертаюсь до вас, я думаю, що від вас залежить, – давайте зробимо так, щоб поліцейські перестали контролювати прохід простих українців біля будівлі Верховної Ради України. Дякую. Слава Ісусу Христу! Шановні колеги, я хочу повернути нас до цієї теми, з якою я маю честь виступати з нашої високої трибуни протягом останніх вже напевне кількох років. Бо, на жаль, ми дуже часто за політичними баталіями забуваємо про головне, – що всі ці славнозвісні реформи, які ми маємо робити, вся та велика законодавча робота, робота виконавчої влади, робота влади на місцях, взагалі функціонування українського суспільства має на меті лише одне – щоби Україна жила і перемагала. Але сьогодні у нас з цим питання. Чому? Тому що Україна стрімко, стрімко, стрімко скорочується, люди просто не народжуються. Динаміка народжуваності, смертності просто неймовірна. Колеги, кожного дня помирає тисячі 600 людей, народжується біля 900 немовлят, тобто кожного дня лише за біологічними показниками Україна скорочується десь на 700 людей, десь на 700 людей. Це щороку 220-230 тисяч людей. Якщо додати до цього динаміку, що додається ще 8 відсотків до попереднього року, то в цьому році ми можемо втратити 250 тисяч людей лише за біологічними показниками. Колеги, ми чуємо, про що йдеться? Якщо додати до цього ще й міграцію, трудову міграцію, студентську міграцію, то виникає питання – що буде з країною, що буде з нашою нацією? І тому питання народжуваності, демографії, укріплення сімейної інституції стає питанням національної безпеки і виживання України як такої. Шановні колеги, ми маємо закликати сьогодні нового Президента, всіх його експертів і всіх людей в його команді це питання, яке ми маємо винести на найвищу державну дискусію. Ми маємо підтримати інституцію сім'ї, ми маємо заборонити усі намагання зруйнувати народжуваність, зменшити народжуваність, маємо захистити материнство, дитинство, здоров'я української нації. Ми маємо це зробити. Ми маємо допомогти багатодітним родинам, бо сьогодні, на жаль, стають факти, що мають заборонити безкоштовне навчання у школах музичних. Це не можна, цього не можна допустити. Нам намагаються знов підсунути гей-паради для того, щоб остаточно зруйнувати сімейні цінності. Ми закликаємо всіх нардепів звернутися з вимогою недопущення проведення оцих антисімейних страшних парадів

червня, в найближчу суботу, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій проводить всеукраїнську ходу за сім'ю і дітей. О 10 ранку всі збираємося в парку Шевченка і йдемо багатотисячною ходою на захист сім'ї та дітей. Слава Ісусу Христу! І слава Богу за Україну!

Я хочу сьогодні звернутися і говорити про оборону і безпеку. Я хочу говорити про цей цивільний вимір, про який ми маємо кожного дня пам'ятати, а саме виміру безпеки – це про Північноатлантичний альянс, це про НАТО. Нещодавно, в понеділок, повернулась наша делегація з Парламентської асамблеї НАТО, яка відбувається лише двічі на рік. Але це важлива парламентська дипломатія. Саме у Братиславі цього року відбулась весняна сесія. Я хочу подякувати Борису Тарасюку, який долучився до цієї важливої роботи, і ми змогли гідно представити Україну. всіх комітетах звучало питання України. В Комітеті з оборони і безпеки була чітка тема піднята Борисом Жизневським, що стосується Криму, що стосується Керченської протоки і звільнення наших військовополонених моряків. Якщо ми будемо говорити про комітет цивільного виміру і безпеки, то питання України – це 5 років після Революції Гідності: що відбулося, як ми будемо рухатись далі і які основні виклики нас чекають. Окрім того, співдоповідачами були люди, які безпосередньо сьогодні є у процесі творення миру і безпеки для нашої держави. Я хочу згадати Йонаса Охмана, режисера, норвежця, який у Литві заснував організацію, яка допомагає Збройним Силам України. Це NGO, яке сьогодні… завдяки тому, аби захистити наших хлопців. Чому? Тому що НАТО – це безпека. натівський солдат – це український солдати, який має захищати Україну, але його обладунки, його система захисту має зробити все, аби зберегти йому життя. Ми маємо дуже добре сьогодні з вами проводити роз'яснювальну роботу. Чому ключ вирішення і безпеки для України лежить виключно у співтоваристві з країнами, які 70 років тому підписали угоду у Вашингтоні, і це єдина система захисту, яка гарантувала територіальну цілісність? Ми маємо дуже добре усвідомити свою важливу роль як парламентарі. Тому що кожен має свою ділянку роботи – чи то парламент, чи то Президент, чи то уряд. І парламентська, і міжпарламентська дипломатія дуже часто роблять ту основну і важливу роботу, яку не завжди помітно. Але 3-4 дні треба кожного разу присвятити вихідних і попрацювати для країни. Це важко прийти і розповісти на окрузі. Але в загальному підсумку це допомагає всім. Чому? Тому що ніхто не живе в ковпаку. Як попередній доповідач говорив, ми, на жаль, кожного дня перебуваємо в стані війни. Ми маємо кожного дня пам'ятати, що виключно від нас залежить майбутнє нашої держави, від кожного з нас, хто буде приділяти цьому важливу увагу. Бо час каміння збирати і час каміння розкидати. Але ми маємо дуже добре усвідомлювати, що у всіх тих потоках кожного разу – це спіраль, на яку ми повертаємось. Нам важливо робити висновки і не повторяти помилок. Ми сьогодні закріпили свій курс у Конституції, змінах до Конституції, – рух у Північноатлантичний альянс. Ми маємо і далі продовжувати працювати, незалежно від виборчих процесів, зміни політичних сил. Курс розвитку країни, її безпеки і ключ її безпеки лежить виключно у співтоваристві розвинених демократичних держав. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Івченко передає слово для виступу Ірині Сисоєнко. Дякую Вадиму Івченку за те, що передав мені слово. Хочу сказати про те, що в останні два тижні з'явились дві важливі петиції на сайт Президента України і на сайт Кабінету Міністрів. І кожна з них стосується дуже важливого питання – це питання підняття заробітних плат медичним працівникам. Я вважаю, що ці дві петиції, які зараз дуже активно підписуються не лише медичними працівниками, а і всіма громадянами України – це останній крик душі українських медиків. Тому що лише в Україні найнижчі серед всіх бюджетників заробітні плати – це зарплати для медсестер, це зарплати для лікарів, це зарплати для фельдшерів швидкої допомоги. Протягом 3 років я разом з профспілками медичними, з медичними асоціаціями вимагаю від уряду підняти медичні тарифні розряди і припинити знущатись над тими, хто щохвилини і щогодини рятує життя українців по всій Україні в районних, в міських і обласних лікарнях. Кожного дня в лікарнях України все менше і менше людей в білих халатах. Лише на Закарпатті потреба в медичних працівниках складає 550 штатних осіб, це 330 лікарів, яких не вистачає лише на Закарпатті, і 250 медичних сестер. Уявіть собі, медичні сестри звільняються з дитячих реанімацій і йдуть працювати прибиральницями в приватні банки лише тому, що там зарплата в 2 рази більше. То ж тільки в Україні лікарі і медсестри, фельдшери швидкої допомоги одержують за місяць найнижчу заробітну плату, яка складає в середньому 150 доларів, у той час як у сусідніх державах 150 доларів одержують медичні працівники за одну годину своєї роботи. То ж таке приниження призводить до того, що скоро в українських лікарнях не буде кому працювати. Тож це якраз є тим результатом, який призводить до збільшення смертності в Україні, є результатом того, що в Україні все менше і менше відбувається народжуваність. І скоро буде так, що одна частина українців виїде за кордон, а інша частина українців буде на кладовищі. І це результат такого відношення до медичних працівників. Без медиків не може бути медицини. Парламент прийняв важливий закон, який має підняти питання заробітних плат для медичних працівників. Цей закон вже запрацював для лікарів первинної ланки. Але вже з 1 липня мають бути підняті саме законом України зарплати для лікарів районних, міських, обласних лікарень в питаннях діагностичних Але уряд ще нічого не зробив для того, щоб справді реалізувати цю норму закону. І я буду продовжувати вимагати разом з вами, народними депутатами і колегам, які зробили все можливе, щоб Україна приймала ті закони, в яких будуть справді… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ті закони, якими будуть реалізовані питання затвердження медичного страхування і впровадження, і також вирішено питання по відношенню до заробітних плат. Тож уряд має ті кошти, які витрачає зараз на рекламу політичну і на білборди, цими коштами підняти зарплати медсестрам та лікарям по всій Україні. Дякую вам за увагу. Дякую. Колеги, я оголошу заключний список виступаючих. Ще троє людей зможуть виступити: Гальченко, Єднак і Амельченко. І це три заключних виступи. Будь ласка,

я хочу зараз звернути увагу на тому, що на минулому тижні було прийнято Верховною Радою України, а саме на Закон України про повну загальну середню освіту. Згідно зі статтею 11 Конституції України держава забезпечує консолідацію та розвиткові української нації, її історичної свідомості, культури і традиції, розвиткові етнічної, мовної, культурної та релігійної самобутності всіх корінних народів та національних меншин в Україні. Натомість Верховна Рада України як орган законодавчої влади, єдиний орган законодавчої влади, приймає рішення, яке не відповідає інтересам всього українського народу. Верховна Рада України знову прийняла за основу рішення, яке частково втілює в себе окремі положення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", а саме передбачає обов'язок здійснити навчання в системі загальних освітніх закладів на державній мові без врахування того, що та чи інша національна меншина може належати, не належить до українців. Зокрема, у відповідності до положень цього Закону про загальну повну середню освіту люди, громадяни України, маленькі громадяни України, які ідентифікують себе як представники національних меншин, можуть займатися, можуть викладати предмети державною мовою 40 відсотків в 5 класі, зі збільшенням викладання освітньої програми до 60 відсотків. Але це стосується лише тих національних менших, мова яких визнана офіційною мовою Європейського Союзу. Ми знову бачимо дискримінаційні положення, які фактично ігнорують інтереси, законні інтереси російськомовних громадян України, яких складається більш ніж 9 мільйонів громадян. Ви знаєте, це положення не тільки суперечить Конституції, воно суперечить Європейській хартії регіональних меншин або мов меншин. Я як народний депутат України, зі своїми колегами, такий, що хоче знову ж таки реалізувати принцип толерантності та багатомовності української нації, українського суспільства, вніс відповідні правки. Ми категорично наполягаємо проти цих положень Закону України про загальну середню освіту. Ми є категоричними противниками того, щоб окремі дискримінаційні антиросійські, неконституційні положення були втілені в цьому законі по аналогії з Законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Ми вже підготували конституційне подання щодо визнання неконституційним цього Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". І якщо наші пропозиції в в тій частині не будуть враховані під час розгляду законопроекту в другому читанні, ми також будемо готувати конституційне подання і будемо наполягати на неконституційності цих положень, і будемо наполягати на тому, щоб всі мови національних меншин, в тому числі російська, вільно розвивались, були захищені на території України, як того вимагає Конституція. Дякую. Амельченко Василь Васильович, будь ласка. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановний пане Голово, я хочу звернутися до вас із слушною, як мені здається, пропозицією. В парламенті є традиція: ви вранці вітаєте народних депутатів із днем народження. Водночас щодня гинуть на фронті наші військовослужбовці, захищаючи Україну. Я пропоную ввести традицію в парламенті і щодня зранку оголошувати прізвища наших героїв, які захищають країну, для того, щоби пам’ятати про те, що ми живемо в країні, яка відбиває російську агресію. Тому що у цих м'яких депутатських кріслах забуваєш що робиться далі. На Донбасі йде війна. Окупований Крим. І згадка щодня про наших героїв – можливо, це не дозволить депутатам забути, в якій країні ми живемо. Тепер я хотів кілька слів сказати щодо вчорашнього візиту Зеленського до Брюсселя. Перший візит у статусі Президента – важливий візит для України. Але що ми побачили? Ми не побачили головного, чого ми очікували від нового Президента України. Зеленський не набрався сміливості поставити в Брюсселі перед єврочиновниками вимогу про перегляд торгівельної частини Угоди про асоціацію. Українські національні виробники через обмежені принизливі квоти втрачають щороку як мінімум 8 мільярдів доларів, тому що ми не можемо продавати свої товари на європейський ринок. Найбільше від цього страждають сільгоспвиробники. Зеленський як Президент, який би хотів, якби реально хотів, подолання епохи бідності, збільшення добробуту українців, мав би від єврочиновників вимагати перегляду і скасування принизливих квот для наших національних виробників. Замість поблажливого тріпання по щічці, від чого, очевидно, він отримував задоволення, насправді не Зеленського по щоці тріпали, а кожного українця отак принизливо тріпали по щоці, я так свою собачку по щоці тріпаю і їй це дуже подобається. Але мені не подобається, коли українців так принижують, то по плечу як меншовартісних хлопають, то по щоці тріпають, замість того, щоб давати вигідні умови для того, щоб національні виробники могли продавати свою продукцію, долати бідність українців, піднімати національну економіку і давати українських сім'ям заробляти. У Зеленського не вистачило мужності вимагати перегляду меморандуму з Міжнародним валютним фондом, сліпе виконання якого привело Україну, фактично, до дефолту. У Європі сьогодні найнижчі за 3 роки ціни на газ. А українці, кожен з нас, на 400 гривень більше із 1 червня повинен платити за газ. От до чого доводить сліпе невигідне виконання меморандуму з МВФ. Тому ми вимагаємо від Зеленського скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ, ініціювати перегляд меморандуму і знижувати ціни для промислових виробників. Переглянути угоду з Євросоюзом, щоб заробляти гроші для наших людей, а не торгувати сировиною і дешевою робочою силою. І не підставляти… Під час зустрічі із Генсеком НАТО жодного слова згадки про необхідність виконання Будапештського меморандуму. Україна здала третій ядерний потенціал у світі – Президент їде і отримує задоволення від того, що його хлопають по плечу і по щоці, замість того, щоб відстоювати національні інтереси України, нагадувати на кожній міжнародній зустрічі про Будапештський меморандум, про відновлення української економіки, про робочі місця для українців, про збільшення зарплат Дякую. Отже, колеги, виступи від народних депутатів завершено. Я хочу нагадати, ми вчора розпочали розгляд проекту Закону про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України. Законопроект масштабний, більш як 700 правок, які нам доведеться обговорити. Вчора ми завершили обговорення на поправці 399-й. І зараз я оголошую про продовження розгляду проекту Закону про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України (1098). І запрошую на трибуну заступника голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України Купрієнка Олега Васильовича. І також хочу повідомити, що перша правка, з якої ми продовжимо розгляд – це правка 399. І я надаю слово для оголошення правки, автора правки Олену Сотник. Будь ласка, 399. 10:43:29 СОТНИК О.С. Дякую. Доброго ранку Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Ми продовжуємо розгляд законопроекту про тимчасові слідчі комісії. Моя правка 399, вона стосується пропозиції прибрати взагалі з цього законопроекту таку норму, що узгоджує інформаційні повідомлення щодо діяльності слідчої комісії і, зокрема, повідомлення, які розміщуються в засобах масової інформації. Я маю нагадати, що тимчасова слідча комісія може бути створена з різних приводів. Це приводи, які становлять суспільний інтерес. Насправді, тимчасові слідчі комісії в рамках своєї роботи вони узгоджують порядок з самого початку на першому засіданні, в тому числі порядок оприлюднення

подаються виключно до тих статей, які були проголосовані в першому читанні. По тексту поправки, поправка внесена до пункту 10 частини першої статті 6. статті 6 немає в першій частині пункту 10. Я можу здогадатися, що це поправка до 7 статті, яка є в першому читанні, і вона з'явилась тому, що попередньою поправкою пані Сотник хотіла перейменувати всі статті. Таким чином, комітет взагалі відхилив цю поправку, розглянувши її і по суті, але звертаю увагу залу, про те, що коли у вас в таблиці поправка написана до статті 6, то насправді це поправка була до 7 статті закону. Але все-таки її комітет відхилив, бо і 6 статті її немає, а в 7 статті комітет прийняв рішення залишити в тій редакції, як є: "Відрядження членів слідчої комісії у зв'язку з її діяльністю". Вважаємо за доцільне, щоб вона була, тому що, коли… ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому, коли комісія розслідує або ж злочини, або ж згадайте справу Гандзюк, що, не треба було поїхати на місце і там провести засідання комісії? Тому комітет залишив, що відрядження мають мати місце. Якщо комітет правильно зрозумів суть поправки, яку подавала пані Сотник. Комітет відхилив виключення цієї норми із закону. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Отже, я ставлю на голосування правку 399 народного депутата Сотник. Комітет її відхилив. Хто її підтримує, я прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Правка 400. Олена Сотник, будь ласка. у мене в пояснювальній таблиці ще й були обґрунтування кожної поправки, воно стосувалося оприлюднення інформації. Але… проїхали. Поправка 400, вона стосується виправлення, зокрема, в частині 12, там пропонується текстом законопроекту, що за роботою комісії в тексті звіту вносяться пропозиції щодо проекту акту Верховної Ради. Я можу сказати вже сьогодні з практики, наприклад, роботи нашої тимчасової слідчої комісії, ми будемо пропонувати вносити зміни до цілого ряду актів: і Кримінальний процесуальний кодекс, і Кримінальний кодекс, і також законодавство, яке забезпечує роботу журналістів. Тобто це буде цілий перелік рекомендацій ТСК. Чому обмежено одним актом, я не розумію. Дякую. Дякую. Комітет відхилив вказану поправку на тій підставі… Ну знову ж таки звертаю увагу, що це по тексту законопроекту 7 стаття і частина 12: "Затвердження звіту про результати виконаної слідчою комісією роботи, пропозицій щодо проекту акта Верховної Ради України". Комітет вважає, що під словом "акт" розуміється будь-який акт Верховної Ради, як в Регламенті прописано, що може бути актом у Верховної Ради. І закон не визначає, що він має бути виключно один, тому вважаємо, що чи акт в однині, чи акти в множині ні на що не впливає. Комітет вирішив залишити так, як було написано. Тому що акт Верховної Ради, визначено в Регламенті, що це таке, і далі різновиди актів визначено. Тому залишили так, як було написано в першій редакції в першому читанні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 401. Комітет її відхилив. Хто підтримує, я прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Чесно кажучи, я не знаю, можливо, я щось не дочитала в законі, але де взагалі в ньому є 35 стаття? Як на мене, вона просто неіснуюча. Чому ви залишили це, теж мені незрозуміло. Дякую. Знову ж таки питання в тому, що ваша поправка, написано: "У пункті 13 частини першої статті 6…" У статті 6 немає пункту 13 частини І ваше зауваження, якщо дійсно там є посилання в іншій статті на 35 статтю, я думаю, що ці техніко-юридичні правки можна зробити після голосування закону. Але оскільки поправка подана саме так, що треба розбиратися по суті, що де ж, її треба знайти у законі і виправити, тому комітет відхилив цю поправку. А от посилання на 35 статтю, як кажуть, беру до уваги і техніко-юридичними правками це виправимо. Тому що там, мабуть, не 35, а інший номер статті має стояти. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 401. Комітет її відхилив. Хто підтримує, я прошу голосувати.

Рішення не прийнято. а в разі його відсутності заступником або на вимогу не менш як однієї четвертої від її складу. Проте з практики роботи колегіальних органів ми знаємо, що дуже часто або голова, або заступник ігнорують це право однієї четвертої. Тому я вважаю, що у Ради має бути можливість їх переобрання, щоб розблокувати роботу у такому випадку. Дякую. Комітет відхилив вказану поправку. Ми, комітет вважає, що, ну, недоречно ставити в такій редакції, в якій пропонується народним депутатом, і залишили в першій редакції. Принагідно звертаюся щодо попередньої правки, стаття 35, це вже до пані Сотник, щоб не було непорозуміння в залі. Є 35 стаття в законі, це той розділ, який ми ввели по тимчасових, спеціальних тимчасових слідчих комісіях, і там чітко є гарантія захисту трудових прав і там це все прописано. Так що поправку пана Мельника комітет відхилив, а в попередній я дав роз'яснення, ніяких там техніко-юридичних

Рішення не прийнято. ми обмежуємо можливість запрошення суддів, але запрошення суддів насправді може бути ефективним, тому що вони є експертами з певних питань. Тут необхідно обмежувати з тієї точки зору, що відносно тільки тих питань, які стосуються правосуддя. тимчасова слідча комісія не може втручатися в порядок і прийняття рішень, і розгляду судових рішень. А от що стосується якихось інших питань, де судді абсолютно можуть надавати свою експертну допомогу, як це, до речі, визначено вище щодо запрошення фахівців, то тут було б абсолютно доречним, як і доречним було б вставити, додати, точніше, можливість повідомлення заздалегідь щодо роботи тимчасової слідчої комісії і засідання запрошених осіб. Тому що, знову ж таки, це

і залишив в редакції першого читання. Вважаємо, що слово "щодо здійснення ними правосуддя", ну, не зовсім коректне і звужує, в принципі, обсяг того, про що вони можуть розказувати слідчій комісії, так як вони можуть знати будь-які дані, інформацію не тільки щодо здійснення правосуддя, а й з інших питань. Тому вирішили не звужувати. Дякую вам. Отже, ставлю на голосування правку 403, комітет її відхилив. Хто підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. 404-а. Не наполягає. 405-а. Не наполягає.

головою тимчасової слідчої комісії, секретарем та заступником. Зокрема, визначити, що вони лише можуть надавати інформацію з обмеженим доступом засобам масової інформації, а всю іншу інформацію за логікою речей і в тому числі принципом публічності діяльності органів Верховної Ради і структурних підрозділів, і в тому числі тимчасових слідчих комісій, я думаю, було б логічно, щоб якраз для забезпечення прозорості діяльності тимчасових слідчих комісій максимально ми б надали можливість їх очільникам надавати всю інформацію в засоби масової інформації. Дякую. Зазначена поправка відхилена комітетом, так як в попередній поправці за редакцією комітету, там зазначено, що в статті 6 воно доповнено

проведення відкритих засідань. Тобто ця норма, вже вона прописана. І немає необхідності ще раз дублювати окремим рядком. Тобто фактично, якщо по суті, так вона врахована, ідея вашої поправки, в тексті цієї поправки, яку я тільки що зачитав. Дякую. Народний депутат Сотник, ви наполягаєте на голосуванні, так? Ні. Добре, рухаємось далі. Наступна поправка номер 418. Не наполягає народний депутат. Поправка номер 419.

433. Не наполягає. 434. Прошу, народний депутат Мельник. 434 – чисто редакційна правка. "Залучених", "передбачених" можна відносити до коштів асигнувань. Осіб, людей – залученим, передбаченим. комітет порадився, це стилістична поправка, і вирішили залишити у редакції першого читання. Комітет вважає, що так більш коректно сформульовано, тому відхилив вашу поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 400… Ви наполягаєте на голосуванні? Добре, давайте тоді будемо голосувати. Прошу голосувати. Поправка номер 434 народного депутата Мельника. За-23 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 435.

Я прошу в даній нормі внести зміни і передбачити обов'язковість письмової відповіді, письмового підтвердження участі-неучасті запрошеного на роботу, на засідання тимчасової тимчасової слідчої комісії представника органів виконавчої влади, підприємства, керівника підприємства, організації і таке інше. Я згадую, як ми кілька років тому створили робочу групу для дослідження справедливості нарахування тарифів, і тоді були серйозні проблеми зволіканням з боку високих посадових осіб участі у відповідній робочій групі, при чому вони в усній формі повідомляли нам про те, що прибудуть на засідання, а потім уникали такої участі. І, на жаль, на сьогоднішній день ми не маємо задокументованих фактів, коли від цього відмовлявся керівник "Нафтогазу" і таке інше. Тому для історії це було б надзвичайно важливо, щоб підтвердити їх політичну відповідальність за неучасть у засіданнях тимчасової… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу прокоментувати комітет. Комітет відхилив зазначену поправку з тих підстав, що тут можливе зловживання: повідомлення в письмовій формі, яким чином? Комісія має приймати ці документи, має надсилатися поштою, має надсилатися з описом вкладення зворотним повідомленням. І тут от я як адвокат, скажемо так, по суті можу допустити, що можуть бути порушення. Я відправив письмо, воно на пошті десь там загубилося. А потім, що мені відповідають, комісія… вже засідання пройшло, кажу, так я ж повідомив письмово. А усно людина, коли піднімає телефон і каже: "Комісія, да, я, там, заступник голови, я повідомляю, що я не можу прийти, тому що…". Взяли записали це до вхідної кореспонденції і зафіксували. Тому ми вважаємо, що якщо що в письмовій формі повідомляти про те, що хтось не прийде, ми можемо цими паперами засипати слідчу комісію, а для ефективності роботи воно нічого не дасть.

За-17 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 467. Не наполягає народний депутат. 442. Не наполягає. 443. Прошу, 443.

Прошу тоді, 443 поправка, прокоментуйте від комітету. КУПРІЄНКО О.В. Комітет відхилив, тому що, що таке "завчасно повідомляє про це". Завчасно – це за час, за два часа, за годину, за добу чи за місяць? Тому комітет відхилив, тому що воно некоректно юридично прописано. І якщо б там була пропозиція там за добу – це зрозуміло. Тобто термін треба визначити. А питання завчасно або невідкладно, ви ж знаєте, як воно у нас може трактуватися в юриспруденції. Тому комітет відхилив. Дякую. І ми переходимо до поправки номер 446. Не наполягає народний депутат. 447. Не наполягає. 449. Не наполягає. 450, Народний депутат Сотник. Не наполягає. 451. Не наполягає. 452. Наполягає. Прошу, народний депутат Олена Сотник. Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Ну, я розумію, що знову ж таки комітет технічно не розглядав мої поправки через те, що він враховував свою нумерацію, а не запропоновану мною логіку структури тексту. Але тим не менше я все ж таки б хотіла змістовні пояснення почути, не технічні, з приводу моїх пропозицій. Зокрема, дана пропозиція стосується того, що я пропоную виправити, що після закінчення розслідування складається не мотивовані висновок і пропозиція, а результатом роботи будь-якої тимчасової слідчої комісії все ж таки є звіт. І інших ніяких документів насправді тимчасова слідча комісія не складає. А вже звіт може містити мотивовані висновки і пропозиції. Воно виглядає нібито технічно, але за змістом це є істотною річчю. Тому що ми розуміємо, що юридичним наслідком роботи тимчасової слідчої комісії є єдине – складання звіту і його презентація у Верховній Раді. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. статей законопроекту. Є нумерація, прийнята в першому читанні. Законопроект, який прийнятий в першому читанні, поправки подаються до статей номерів законопроекту, який був в першому читанні. А коли народний депутат дає поправку і на початку міняє нумерацію 2 на 3 і потім далі по тексту перенумеровує весь законопроект, це не зовсім правильно, і взагалі отакі поправки мали би не розглядатися. Але комітет уважно розглядав кожну поправку і в даному випадку, оскільки не знайшли в тексті вашої пропозиції, а на комітет ви не прийшли, щоб відстояти свою позицію, так воно десь можливо і загубилося в обговоренні, хоча сама ідея в принципі правильна, але якщо навіть воно залишиться в тексті в цій статті, воно ні на що далі не вплине. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Прошу голосувати. Поправка номер 452. За-23 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 453. Наполягає. Прошу, Олена Сотник. останні місяці каденції Верховної Ради або є дострокові вибори, як, наприклад, в нашому випадку, і працюють і певні тимчасові слідчі комісії, щоб не втратити їх напрацювання, роботи і матеріали, я в попередніх своїх поправках пропонувала можливість для новообраної Верховної Ради продовжити роботу тимчасової слідчої комісії, звичайно, започаткувати нову за складом, але таку саму за предметом з можливістю передачі цих матеріалів. І от якби ця логіка була сприйнята, то моя поправка якраз стосувалася того, що в разі закінчення і припинення роботи тимчасової слідчої комісії повноваження могли б бути продовжені якраз на підставі того, що Верховна Рада прийняла б, новоскликана, прийняла би рішення про створення такої ж самої тимчасової слідчої комісії. Дякую.

При припиненні повноважень народних депутатів України закінчуються повноваження будь-якої слідчої комісії. Продовжити роботу неможливо, можна тільки створити нову комісію. Нема жодних питань і заперечень, щоби знову створена в новій Раді слідча комісія з тих же самих підстав, а ми це питання обговорювали і дійшли до висновку паном Капліним, що треба дати можливість створювати комісії по тих же самих питаннях, нема жодних застережень, щоб піти в архів і взяти матеріали тієї слідчої комісії, яка навіть не доопрацювала до висновку, і ці матеріали лягли в основу і в ході розслідування були використані. Тому вважаю, що ця поправка недоцільна, вона відхилена. Хоча там в обґрунтуванні написано те, що відсутній пункт. Але я по суті пояснив, чому вона має бути відхилена. Наполягаєте на голосуванні? Ні. Наступна поправка номер 454. Не наполягає народний депутат. І поправка номер 455. Не наполягає. Наступна поправка номер 456. Не наполягає. 457. Прошу, народний депутат Сотник. 11:09:13 СОТНИК О.С. Дякую. Насправді, це важливе питання щодо порядку роботи і можливості надання висновків, коментарів, а також будь-яких зауважень і пропозицій з боку членів тимчасової слідчої комісії. Наразі пропонується, що усі ці зауваження, висновки і пропозиції члени слідчої комісії викладають письмово і передають їх на ім'я голови слідчої комісії через секретаріат або безпосередньо з обов'язковою реєстрацією у встановленому порядку. Я думаю, що якраз треба дещо спростити цей порядок, тому що формалізація, вона ніколи не допомагала. От, наприклад, у випадку навіть нашої роботи тимчасової слідчої комісії зараз є встановлений всередині порядок через подачу через секретаріат на ім'я голови, і це значно спрощує роботу всіх членів слідчої комісії, не порушує їх права щодо повноцінної участі, незалежно від того, яку фракцію вони представляють. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. 11:10:20 КУПРІЄНКО О.В. По суті цієї поправки пропонується регламентувати, як зберігати документи в сейфі, під печаткою, під ключем і таке інше. Я вважаю, що недоцільно в законі прописувати те, що може зробити кожна окремо створена комісія, прийнявши на своєму засіданні рішення, як вона буде працювати з документами, де що зберігається і кому що надається. Прописувати в законі, що має бути тільки сейф, а потім через рік у нас слово "сейф" зникне з української мови і буде шафа, і знову треба буде міняти закон. Тому вважаємо, що це поправка, недоречно її прописувати в закон, ці всі правовідносини, скажемо так, для роботи з документами вони можуть регламентуватися внутрішніми рішеннями комісії під час її роботи. Тому пропонується відхилити. 462-а. Прошу, народний депутат Каплін. правки, норми, які я пропонував, вони були враховані у структурі законопроекту в редакції комітету. Я дуже, до речі, дякую за те, що з 80 відсотків всіх моїх пропозицій було використано комітетом. Об'єктивний, демократичний підхід в роботі парламентського органу. Але я хотів прокоментувати попередню свою правку. Дуже важливо, щоб кожен чиновник, якого закон зобов'язує свідчити на тимчасовій слідчій комісії, документально, письмово обґрунтовував свою неучасть або участь в засіданні комісії. У мене в Комітеті соцполітики, коли я викликаю туди міністра соцполітики Реву, який не приходить 20- й, 30-й, 40-й раз поговорити про субсидії, про пенсії, про зарплати, там у його приймальній відмовляються тим, що він знаходиться десь у відрядженні. Таке враження, він просто постійно живе у відрядженні, він міністр іноземних справ, а не міністр соціальної політики. І дуже хорошо було б, якби ми мали документ від нього…

І дуже важливо, якби ми від кожного чиновника, високопосадовця мали документ, письмовий документ, який обґрунтовує його неучасть у засіданні комісії. Це важливо для історії питання, це важливо для майбутніх судових справ, це вважливо для певних процесуальних дій внаслідок рішень тимчасової слідчої комісії. Особливо це важливо, коли питання буде відповідальності Президента країни, де взагалі нюансів і другорядних… Прошу прокоментувати комітет. 11:13:21 КУПРІЄНКО О.В. Верховна Рада у нас – найвищий державний орган у державі. А слідча комісія Верховної Ради – це прокурор всім прокурорам і суддя всім суддям. І не виконувати рішення, особливо запрошення на засідання комісії, має бути, не кажу "покарання", а такі наслідки, щоб і десятому заказав. Так от комітет вирішив це питання стратегічно. Ми в тексті законопроекту прописали таку процедуру, як привід. Це не той, який "привидение", а той, який силою взяли за руку і привели. Так от ми, в подальшому ви там побачите, вносимо зміни до Закону про Нацполіцію, і коли такі ганебні чиновники не ходять і не поважають народних депутатів України (а читай: Верховну Раду; читай: народ України, який обирає народних депутатів), так буде відповідно прийнято рішення про привід, направлення документів Національній поліції. Прийдуть, вибачте, хлопці в погонах, під білі рученьки – і ото буде сором, коли міністра будуть вести під руки (не кажу, у кайданках) на засідання тимчасової слідчої комісії. Оце я б хотів побачити… Я не думаю, що хтось із міністрів чи чиновників після того, як ми приймемо цю норму і проголосуємо, наважиться не прийти на виклик народних депутатів, членів слідчої комісії. Дякую. Наступна наша поправка 464. Народний депутат Каплін. Частину першу статті 10 після слів "інші документи" доповнити словами "в тому числі аудіо- та відеозаписи засідань слідчої комісії". Так як ми з вами погодили лінійку основних принципів організації роботи тимчасових слідчих комісій і визначили, що одним з найактуальніших, фундаментальних принципів є нехай не гласність, але публічність (нехай не гласність, як я пропонував, а публічність, як ви врешті-решт погодилися), ми повинні і відповідно окремими піднормами забезпечити можливості опублікування відповідних рішень і процесу розгляду питань на комісії через аудіо- та відеозасоби. Я вважаю, що це буде абсолютно правильно. І я вважаю, що такий спосіб передачі інформації платникам податків, нашим виборцям є очікуваний від платників податків і наших виборців. Вони б хотіли точно знати перебіг процесуальних подій в рамках розслідування тимчасовою слідчою комісією тих чи інших справ.

тому воно буде трошки суперечити самій назві і ідеї статті. Тому ми не записали. Юридично трошки воно буде так некоректно написано, якщо ми сюди пропишемо. Таким чином поправка була відхилена, що ніяк не дає змоги не зберігати інші докази разом з документами, так як аудіо-, відеофайли – це все матеріали розслідування, це все матеріали, куди входять документи аудіо і відео. Прошу поставити на голосування – наполягає народний депутат Каплін – поправку номер 464. Прошу голосувати. За-17 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 467. Не наполягає народний депутат. 468. Не наполягає. 469. Не наполягає. 471 поправка, народний депутат Сотник. Наполягаєте? Прошу, 471 правку. Включіть мікрофон. 11:17:34 СОТНИК О.С. Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Я тут маю одразу, щоб було зрозуміло, пояснити, що в моїй нумерації це є згідно тексту закону 12 стаття. І якраз я вважаю, що треба права слідчої комісії, було б змінити назву цієї статті на "Повноваження слідчої комісії". Це в більшому ступені відображає зміст самої статті і її пункти. Дякую. А по суті в нас розділ називається "Повноваження слідчої комісії" і далі йде стаття про права слідчої комісії. З цієї точки зору "повноваження", "права" - ні на що суттєво воно не впливає. Повноваження – це фактично і є права. Стаття 12 чітко описує права слідчої комісії, тому комітет прийняв рішення відхилити поправку, залишивши "повноваження" в назві розділу, а стаття називається "Права слідчої комісії". Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ні. Рухаємося далі. Поправка номер 472. Народний депутат Каплін. Шановні глядачі, шановні колеги, я не наполягаю на голосуванні за цю правку і хотів би скористатися можливістю пояснити важливість цього законопроекту. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки важливий революційний і фундаментальний законопроект зараз розглядається. Це фактично мобільна Генеральна прокуратура, яка мобілізує зусилля народних депутатів, експертне середовище, необхідні норми закону для того, щоби розслідувати найрезонансніші справи, які стосуються зокрема Президента країни. І оця дискусія, яка зараз іде по правкам, в якій бере участь і пані Сотник, я, інші народні депутати, вона важлива тим, що ми проливаємо світло на кожну норму, на кожний блок питань в рамках цього законопроекту, щоб прості українці розуміли, який унікальний, просто революційний надважливий історичний документ розглядається, але в залі знову не більше 100 народних депутатів України.

що депутати не долучаються до обговорення, до дискусії над таким важливим законопроектом, над яким так важко працював профільний комітет Верховної Ради України, перебираючи кожну правку, кожну норму. Це справді історичний документ, це який буде роботи історія цієї країни і боротися проти свавілля, проти беззаконня, за Конституцію і за порядок в країні. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. Шановні слухачі і глядачі, шановні народні депутати, всі, хто нас дивиться і слухає! Дійсно, ми розглядаємо дуже важливий законопроект. І відсутність народних депутатів в залі – це розуміння того, що поправки, які накидали, 1 тисячу 600, треба всі проговорити в залі по Регламенту. Регламентний комітет виконав фактично титанічну роботу, розглянув ці поправки, і я думаю, моя доповідь з цієї трибуни тому є підтвердження. Не просто формально, а до кожного слова дочитувались, навіть до тих поправок, які недостатньо коректно були внесені. А те, що людей немає в залі, так спитайте у керівництва Верховної Ради, чому було оголошено, що приймемо в четвер. Чому? Бо треба в середу дочитати ці всі поправки, які відхилені, і нікуди від цього не дінешся. Так, може, давайте почнемо з того, що не треба робити 1 тисячу 600 поправок, до одного речення по 38 поправок, слово "а" замінити на слово "і", і тоді буде у нас нормальна, якісна законотворча робота. Давайте з цього починати. Дякую. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Народний депутат Каплін, ви наполягаєте на голосуванні? Прошу голосувати. За-15 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 473, народний депутат Сотник. Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Змушена втрутитись в цю дискусію. Моя дана поправка, насправді, змінює одне слово, але я вам хочу сказати, що якраз в юриспруденції дуже часто одне слово може грати ключову роль. Мені здається, що задача тут дискусія має полягати в тому, що, дійсно, профільний комітет, який абсолютно розуміючи суть законопроекту, працюючи, як ви кажете, з кожною поправкою, всі ці тисячі поправок переробив, до нього має бути певна довіра Верховної Ради з точки зору остаточного змісту, як це відбувається в багатьох європейських країнах. Коли, якщо комітет прийняв вже поправки, прийняв до другого читання певну редакцію, в більшості своїй обговорюються тільки якісь концептуальні речі, а не кожна поправка. Тому це історія більше навіть не про хід розгляду, а про етику в тому числі і парламентарів. А якщо говорити серйозно, то давайте будемо відвертими. 300 плюс зареєстровано народних депутатів, подивіться на голосування, скільки голосує за поправки. І ми, дійсно, робимо вигляд, що ми розглядаємо законопроект. Хоча насправді…

засідання, пленарного засідання. Хоча сьогодні таке саме пленарне засідання. І вони точно так же мають знаходитися в залі. Тому давайте будемо відвертими з нашими громадянами. Дякую.

комісія "уповноважена". Комітет відхилив цю поправку. І я вважаю, "має право" – це визначення дано в законі, от, має право і далі права, маєш право робити те, те, те. Слово "уповноважена" – це хтось когось уповноважив. Якщо ми напишемо: слідча комісія уповноважена, у мене виникає питання: хто її уповноважив? Закон? Тоді пишемо: має право – все нормально. Верховна Рада? Тоді треба окреме рішення. По кожній комісії Верховна Рада уповноважує комісію робити те-то, те-то, те-то. Тому з точки зору особисто мене як юриста, я вважаю, що слово "має право", воно більш коректне, ніж слово "уповноважена", з підстав, які я оголосив вище. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Ні. Рухаємося далі. Наступна поправка номер 474. Прошу, народний депутат Сотник. Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". В даному випадку я хотіла б особливо звернути увагу, знову ж таки це зміна до статті 12, а не 11-ї, щоб було зрозуміло. Там, де встановлюються права слідчої комісії. І, зокрема, мене хвилює те, що в діючій редакції було прописано, що інформація, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю, надається в порядку, встановленому законом. мені здається, що більш коректно все ж таки було написати просто інформація з обмеженим доступом і вона вже відповідно обґрунтовує, точніше обумовлює всю інформацію, яка на сьогоднішній день міститься в різних законодавчих актах і відповідно встановлюється різний порядок доступу до неї. Це було б більш, на мою думку, коректно з юридичної точки зору. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. 11:26:01 КУПРІЄНКО О.В. Комітет відхилив зазначену поправку. За великим рахунком у нас в тексті прописано "інформація, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю" – у тому числі це формулювання включає інформацію з обмеженим доступом – "надається в порядку, встановленому законом". Ніяких маніпуляцій з цим формулюванням бути, в принципі, не може. Сюди попадає і з обмеженим доступом, і ще з якимось там, з грифом "таємно". Тобто все, що може бути не для широкого загалу, на наше переконання включає саме це речення, яке ми залишили в редакції. Тому пропонуємо відхилити. Прошу, 478 поправка, народний депутат Олена Сотник. 11:26:53 СОТНИК О.С. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". 478 поправка знову ж таки стосується прав слідчої комісії, тут 8 і 9 пункт визначають, що тимчасова слідча комісія буде мати можливість призначати необхідні експертизи та запрошувати на засідання

повне змішування повноважень законодавчого органу влади і виконавчих органів влади. Більше того, перебирати на себе функції, які абсолютно чітко притаманні або органам слідства, або відповідно експертним установам, ну, немає на це якраз у тимчасової слідчої комісії права. Я за те, щоб розширювати можливості для тимчасових слідчих комісій, зобов'язувати посадових осіб надавати пояснення, документи, з'являтися на засіданні тимчасової слідчої комісії, але точно не треба… Будь ласка, дайте завершити. СОТНИК О.С. Дякую. Але точно не треба перебирати на себе ті повноваження, які не є притаманними законодавчому органу влади. Це не є для мене, не виглядає реалістично, по-перше. А, по-друге,

щоб і прокуратура, і ДБР, і НАБУ, і всі, всі, всі, були десь там, а це найвище розслідування, яке може розслідувати все і всіх. якщо на комісію приносить людина телефонний запис, каже, от, бачите, там Іван з Петром розмовляв про те, що треба зрадити країну. А він каже, то не мій голос. Так що робити, якщо один з них Президент? Треба призначити, мабуть, експертизу і визначити, чий то голос. Так що, ми це викреслимо? Або якщо треба залучити працівника Служби безпеки, який там приймав участь у якихось там діях схованого характеру, скажемо так, щоб було зрозуміло, щоб він пояснив, чи він був там, чи він бачив. Так що, ми це теж унеможливимо? Тому я вважаю, що не можна вилучати ті пункти, тому що вони значно звузять, а читай: знизять рівень можливостей і рівень довіри до слідчих комісій найвищого державного органу. Пропоную відхилити дану поправку. Дякую. Ви не наполягаєте на голосуванні. Наступна поправка номер 479. Не наполягає народний депутат. 480-а. Не наполягає. Народний депутат не наполягає. Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Знову ж таки, що для розуміння, якщо хтось слідкує за розглядом поправок, це стосується, поправка, статті 13 діючої редакції, точніше, прийнятої в першому читанні, обов'язки слідчої комісії. Зокрема, до частини першої пункту 1 я пропоную, що крім зобов'язання вести протоколи та стенограми засідань, ми також додаємо аудіо- та відеофіксацію засідань. Очевидно, що от зараз ми, наприклад, готуємо звіт, і дуже часто протоколи і стенограми не є достатнім відображенням тієї інформації, яку фактично було зафіксовано під час тимчасової слідчої комісії. Тому серйозно би допомогли принаймні нам би, особливо хоча б аудіофіксацій засідань. Я вже мовчу про відео. В ідеалі це теж було б дуже значною

Ну, от ситуація. Поїхала слідча комісія в Херсон проводити засідання. Терміново треба зібратися і щось обговорити. А там немає засобів відео, аудіо, щоб належним чином це зафіксувати. Що, комісію не проводити? Стенограма – це є документ. Питання до якості стенограм. Давайте згадаємо останню стенограму наради у Президента, де блоками повикидували. Це вже відповідальність стенографістів, які це ведуть. І якщо поставити питання про те, що стенографісти, які ведуть стенограми офіційних засідань, в тому числі слідчих комісій Верховної Ради, якщо раз помилився, притягнути до відповідальності так, щоб другий раз повадно не було. А щодо писання аудіо і відео, ми можемо інколи унеможливити засідання, важливі засідання комісій, коли немає технічної можливості це зробити. Тому комітет пропонує відхилити. Можна. Але це не є належним. Тоді поясню, щодо де не можна зробити відео і аудіо. Якщо це офіційна версія, вона має бути зроблена не мобільним телефоном в приватному порядку, а відповідними технічними засобами. Тоді це буде належними доказами, якщо справа дійде до суду. Я перепрошую, я вимушена прокоментувати. Але тоді треба стенографістку професійну возити з собою на всі засідання. тоді коротка репліка. Ми пам’ятаємо це прислів'я: що там вирубано вирубано сокирою, так не напишеш і ручкою. Пам'ятаємо, так, перифразуючи? Документ на паперовому носії він є документом. Документ на відео і аудіо – знову хтось скаже змонтували, хтось скаже десь зліпили, ще щось. А коли воно написано отак і стоять підписи: голова комісії і секретар, це є офіційний документ і належний доказ в суді. Комітет пропонує відхилити. 11:34:04 ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати, прошу визначитися.

Я знаю, так. Я хочу просто повернутися, тому що я знаю, що тут вже звучало і хочу ще раз звернути увагу представника комітету про те, що все-таки органи державної влади чи ті органи, які створюються, знову ж таки, органами державної влади, вони наділені повноваженнями, в той в той час, як правами користуються лише фізичні і юридичні особи. І те, що стосується органів державної влади, то ми можемо максимум говорити про їхні повноваження і про їхні обов’язки. І я би хотіла, щоби все-таки та поправка, яка стосується власне перейменування, так, приведення у відповідність, щоб вона була врахована. В мене це поправка 480. Я знаю, що були поправки і від інших народних депутатів. Я би, все-таки, радила, щоби комітет, до завершального голосування, врахував ці поправки по всьому тексту. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. ні в тексті, ні поза текстом. Ми йдемо по процедурі другого читання: зараз розглядаємо всі поправки, голосує зал чи не голосує. Можемо повернутися, хоча це Регламенту не відповідає, але часто це робимо: перед заключним голосуванням повернутися до поправки. Але з точки зору тієї ж юриспруденції: права визначаються, а повноваження надаються. Ми пишемо закон, який визначає права слідчої комісії, а не надаємо повноваження. Хоча можемо про це посперечатись, але суті воно не міняє. Це, насправді, змінює, великою мірою. Тому що права – це те, що є в людини і в фізичної чи юридичної особи, а повноваження – це, власне, те, чим наділяє закон будь-який той чи інший орган.

Так у нас в Конституції не прописано інколи, що є, що то таке – права чи повноваження. А ми тут зараз ламаємо списи, що як буде називатися стаття. Дякую. Я думаю, що завдання нас, як законотворців – це розвивати навіть ті прогалини, які були допущені, і рухатися далі. Дякую. Наступна поправка номер 484. 82-у ми обговорювали. 84-а. Прошу, народний депутат Сотник. Дякую за можливість, прекрасна дискусія. Але все ж таки, повертаючись до діджиталізації, я думала все ж таки, ми всі тут погоджуємося з цим принципом. знаєте, я можу розказати історію з практики навіть роботи нашої зараз тимчасової слідчої комісії. Я як секретар маю підписувати всі протоколи. Так от тільки завдяки тому, що в мене є свої записи аудіо, я можу ті протоколи правити. А в іншому випадку не можна довіряти, людський фактор, він завжди є, він присутній. І для цього у нас технології в принципі йдуть вперед. Тому абсолютно не погоджуюся з логікою комітету, який відхилив попередню правку. А моя дана правка ще й стосується забезпечення публічної прямої онлайн відеотрансляції засідань тимчасової слідчої комісії, якщо це не закриті засідання. Це також сприяє: а) публічності,

п'ята частина. "На кожному засіданні слідчої комісії ведуться протокол, який підписується головою та секретарем слідчої комісії, та стенограма засідання. (Крапка) За рішенням слідчої комісії хід засідання може фіксуватися засобами аудіо- та відеозапису". Тобто воно передбачено в законі. Ми написали, що може, комісія каже, давайте фіксувати, проголосували, фіксують, є можливість, є технічні засоби. І воно зберігається, все можна зробити. Але, якщо ми напишемо, що обов'язково, так, вибачте, коли десь в полі швиденько треба буде зібратися і розібрати конкретну ситуацію, а там немає цього, не можна провести таке засідання. Тому в законі воно передбачено, і це вже комісія вирішує, робити, воно робиться, і воно зберігається разом з усіма документа в опечатаному сейфі, як і прописано в законі. Так що ця норма вона є в законі, і я прошу залишити так, як воно написано. Дякую. Прошу голосувати поправку номер 484 народного депутата Олени Сотник. За-22 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 485, народний депутат Каплін. Я, по-перше, хочу оголосити, що в залі присутніх 39 народних депутатів. У класі, де я вчився, в школі в сільській було більше учнів. Друге. Хочу попросити, щоб ви поставили на підтвердження правку, яка передбачає, що тимчасова слідча комісія має право отримувати не тільки документи і матеріали. І маю дуже велике сподівання, що перша тимчасова слідча комісія, яка буде створена наступним скликанням Верховної Ради України, це буде тимчасова слідча комісія, яка розслідує незаконні оборудки в нафтогазовій сфері, а саме завищення практично в 4 рази розміру тарифів для простих українців. І тоді, залучивши матеріали …….… "Нафтогазу України", незаконні… цільову надбавку, надприбутки "Нафтогазу", рентні платежі, інше перебільшення, зокрема фіктивне перебільшення видатків відповідних компаній, ми зможемо добитися, щоб ціна на газ для населення була в рази меншою. Ось суть актуальності цього законопроекту. Він буде розглядати найбільш важливі, найбільш резонансні справи… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу 30 секунд, дайте завершити. я дуже сподіваюся, що наступне скликання Верховної Ради України візьметься саме за цю проблематику – те, що сьогодні є найбільш важливо для українських громадян, бо 46 відсотків українських громадян, точніше 46 відсотків і такі правки, які пропонуються народними депутатами, мною, Сотник, іншими, вони є дуже важливими для структури цього законопроекту, для її правової чистоти і функціональності. І деталізація – це один з пріоритетів… Дякую. Прошу комітет прокоментувати. Шановні колеги, засідає комісія. Працює з паперами, з документами: заяви, звіти, висновки тощо. Пишемо: "матеріалами". І що, ми з "Нафтогазу" бочку нафти притягнемо чи там балон газу, чи, може, залишки частин тіла, виявленого на місці ймовірного скоєння злочину? Так що давайте ми робити закон, але не перевантажувати його словами, які в принципі, ну скажемо так, недостатньо коректно будуть описувати процедуру роботи комісії. А то ми ще давайте допишемо: матеріалами, рідинами, газами та іншими твердими побутовими… і далі по тексту. Є документи, ми з ними працюємо. Комісія витребує, комісія вивчає, на підставі цього робить висновки, допитує свідків, робить протоколи до цих, і все нормально. Я вважаю, недоцільно… Добре, давайте голосувати. За-25 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 490. народний депутат Сироїд і Березюк. Я дозволю собі також звернути увагу комітету на те, що наше завдання є і вичищати русизми із тих тих текстів законопроектів, які ми розглядаємо в парламенті. На жаль, це є неминуче, але я думаю, що чим ми ретельніше будемо до того ставитися, тим краще. І одним з таких русизмів є от словосполучення "мають відношення". Там: "Ознайомлюватися з документами, що мають відношення до предмета розслідування, отримувати їх копії". Пропозиція була редакційна: фактично замінити цей русизм "мають відношення" іншим терміном "стосуються". Тобто в редакції мало би

судячи з вашого зараз пояснення, чому саме так це робиться, я підтримую. І я думаю, що це треба зробити техніко-юридичною правкою, тому що це, в принципі, стилістична поправка, вона не стосується суті законопроекту взагалі. А щодо вичищення русизмів із документів, я повністю підтримую. Я прошу не ставити її на голосування, а зробити техніко-юридичну правку, в остаточному варіанті замінити ці слова. Тоді ми спробуємо це під час голосування врахувати це як техніко-юридичну правку. Рухаємося далі. Поправка номер 487, народний депутат Кишкар, прошу. Дякую, пані головуюча. Я, дійсно, вважаю, Олег Васильович, до вашої уваги, що потрібно під час голосування в остаточному варіанті повернутися до 480, 482, які пропонували і пані Олена, і пані Оксана. Достатньо логічно виглядає їх врахувати. А щодо самої ідеології закону, то ТСК дійсно як частина фактично парламенту – рука, нога чи як хочете, голова інструмент, який використовується тоді, коли бездіяльна виконавча влада. Інакше ТСК б не створювалася, інакше б увага суспільства і парламенту не була б прикута до певних резонансних вбивств чи тих, чи інших подій з розкрадання державного майна. Я думаю, що нерозслідувані справи і Василя Третецького, і Ярослава Бабича, і Геннадія Цуканова, і Сергія Лихмана, і людей, офіцерів і солдатів, які зараз сидять в тюрмах України за те, що вони відповідально поставилися до свого обов'язку захищати… Саме такі справи вимагають уваги, контролю найвищого законодавчого органу України. Я думаю, що саме така ідеологія заміни виконавчої влади тоді, коли вона не здатна впоратися з своїм функціоналом, і полягає в цьому, і прописана в цьому законі. Дякую вам за увагу.

бездіяльності правоохоронних органів. Коли вже вони нічого не роблять, тоді Верховна Рада створює слідчу комісію і по імпічменту Президента, і по іншим питанням. І слідчі комісії, ще раз наголошую, мають стояти на такій висоті, на якій ніколи не стояли ні Генпрокуратура, ні СБУ, ні НАБУ, ні НАЗК разом, ні ДБР разом взяті. От тоді це буде дієвий інструмент. Дякую. Ми не ставимо на голосування цю поправку. Рухаємося далі. Поправка номер 488. Народний депутат Сотник, не наполягаєте? Прошу, прошу. Включіть мікрофон. Дякую за можливість. Олена Сотник. Враховуючи, що нас тут 3 чи 4 людини, які озвучують свої поправки, є можливість дійсно проговорити концептуальні якісь речі. Я повертаюся до вашого коментаря, коментаря від імені комітету про те, що в законі знову ж таки зазначено, в якому порядку буде проводитися фіксація, що тимчасова слідча комісія може самостійно визначити цей порядок фіксації засідання, інформації. Чому я на цьому настільки наполягаю? Тому що від коректності відображення інформації дуже часто залежать ті висновки, які тимчасова слідча комісія може зробити, а, головне, які потім наслідки після оприлюднення її звіту будуть мати такі висновки. Тому я однозначно вважаю, що в тих тимчасових слідчих комісіях, де, наприклад, у коаліції більшість голосів народних депутатів в складі комісії, будь-які визначення "може", "сама визначить для себе" – все це є небезпечно. Тому що, очевидно, що представники коаліції будуть завжди захищати... Будуть захищати можливість, ну, максимально, скажімо так, закрити всю можливу інформацію, і ніхто не буде додатково ні фіксувати її, ні створювати передумов для повного і об'єктивного відображення.

що освічені фахівці, люди, адвокати, я сам адвокат цього середовища і розумію, що от, дійсно, адвокати з великої літери, вони розуміються на цих питаннях. Але ця дискусія повинна була бути не тут, не в цьому залі, а ця дискусія мала бути в комітеті, а, можливо, навіть до засідання комітету. І тоді ми б дійшли до правильного виваженого рішення. Ви зі свого боку бачите загрози того, що, може, десь хтось не запише відео, аудіо, я зі свого боку бачу, що можливі загрози, що десь буде комісія і скажуть, а не можна записати от нічого і не можна зробити. Тому питання дискусійне. В законі прописано, що комісія може це робити і приймати рішення. І я так розумію, ну, всі ж це розуміють, що буде рішення записувати відео і аудіо тоді, коли є можливість, а коли нема можливості, що, комісія не може засідати?

у постанові про створення. І це теж не буде порушенням закону. Але писати однозначно, що робіть тільки так, щоб потім це тільки так змогло десь перешкодити чомусь – це теж не зовсім правильно. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Прошу голосувати. Поправка номер 488 народного депутата Олени Сотник. За-25 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 490. Не наполягає народний депутат. 491-а. Не наполягає. 492-а. Не наполягає. 493-я, народний депутат Каплін. Концептуально це той самий додаток до норми закону, коли ми розширюємо перелік видів матеріалів, документів, якими може користуватися тимчасова слідча комісія. Вам як юристу проведу лікбез.

І для того, аби розширити потенційно кількість і масштаби матеріалів, які може залучати відповідно тимчасова слідча комісія в свою роботу, ми повинні там паралельно указати термін "матеріали", який має більш широке значення, відповідно більш широку лінійку видів носіїв інформації для передавання. Друге. Є неприпустимим, я хочу підтримати колегу Сотник, неприпустимим зволікання з прийняттям норми про діджиталізацію цього процесу, обліку інформації перебігу розслідування… Прошу, 30 секунд. КАПЛІН С.М. …і звітування перед українськими громадянами, платниками податків, про хід такого розслідування. Ми добре знаємо, як проводили до цього часу тимчасові слідчі комісії. Більшість у Верховній Раді формує більшість у складі комісії. Визначають зручний для них порядок і ховають назавжди резонансну справу, про яку забувають через півроку. Цього допускати в майбутньому в роботі тимчасових слідчих комісій не можна ні за жодних обставин. Вона повинна побудована бути на євроатлантичних моделях розслідування, які використовуються у США і в Європі. Як юристу з майже червоним дипломом, ви самі це так сказали вчора, пояснюю, що під словом "документ" мається на увазі і електронний документ. Це якраз те, про що ви говорите. комітет залишив у першій редакції слово "документи", щоб під словом "матеріали" потім не вийшло так, що туди треба приносити майже якісь речові докази. Якщо треба приносити такі докази, так допитуватися будуть матеріали кримінального розслідування, і речові докази, це слідчого викликає комісія і питає, що там є, як воно, де? А ми так зараз дійдемо до того, що крім того, що матеріали будемо вилучати, оглядати, давайте ще зробимо камеру схову речових доказів. Давайте… А взагалі-то, якщо ви робите такі поправки, так треба у преамбулі закону писати визначення, що в розумінні цього закону мається під "документами" і "матеріалами". А ви як, знову ж таки повторюю, людина з майже червоним дипломом чомусь цього не зробили, а берете одне слово і вставляєте… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу дайте можливість завершити. …принцип всебічного і повного розслідування буде, має бути обов'язково присутній при роботі слідчої комісії, але щодо законотворчої діяльності, якщо ви вносите поправки, які ламають структуру закону, ви або робіть системну поправку, якщо "матеріали" вкажете, пишіть визначення, що це таке, щоб не притягували, вибачте, знову-таки речові докази з місця скоєння злочину на комітет і розглядали, як воно там пахне чи воняє, а тоді вносьте такі поправки. Комітет відхилив, залишив "документи", маючи на увазі те, що я попередньо розказав. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте на голосуванні? Прошу голосувати.

Наступна поправка номер 494. Не наполягає народний депутат. 495. Не наполягає. 496.

комплексного підходу, до посилення такого законопроекту нормами про гласність, підконтрольність і іншими аспектами мною пропонується додати слово "у письмовій…", словосполучення "у письмовій формі". І друге. Це якраз в рамках вашого підходу і синхронно з вашим підходом щодо обов'язкового письмового документування. Однак я вам хочу повідомити, якщо вам невідомо і якщо вам не повідомляли, напевно, в такому дрімучому середовищі, що фільм "Аватар", найбільш касовий за останній 30 років, знятий на мобільний телефон. А засідання тимчасової слідчої комісії у місті Херсоні, на жаль, не можна знімати мобільним телефоном. Вам повідомляють, що попередній Президент чи нинішній Президент Зеленський виграв вибори через мобільний телефон у більшості українського політикуму. А у Херсоні… ГОЛОВУЮЧИЙ. А у Херсоні тимчасова слідча комісія не може, на жаль, провести через, зафіксувати через мобільний сучасний телефон, відповідно. Якщо у вас немає грошей на те, щоб обладнати тимчасову слідчу комісію Апарату Верховної Ради відповідними носіями, то відмовиться хай Радикальна партія від сотень мільйонів гривень, які платники податків сплачують їй як фракції у Верховній Раді України на її діяльність, які вона витрачає на свою публічну рекламну кампанію, і дасть це тимчасовій слідчій комісії, а вони будуть обладнані сучасними засобами, мобільними засобами для фіксування… ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. 11:56:59 КУПРІЄНКО О.В. Як заступник голови регламентного комітету я вимагаю від головуючої вимикати мікрофони, коли при обговоренні фахового законопроекту деякі популісти переходять на політичний сленг і починають тут піаритися. По суті поправки пояснюю. Пункт Пункт 5 частини першої статті 12 після слів "отримувати" доповнити "у письмовій формі". Вибачте, коли комісія викликає особу і отримує від неї пояснення, так вона ставить питання і за ідеєю автора поправки чекає, поки ця посадова особа письмово напише їм відповідь. Дуже фаховий підхід до роботи комісії. Комітет пропонує відхилити вказану поправку.

За-18 Рішення не прийнято. І остання поправка до перерви, поправка номер 498. Народний депутат Каплін. Але прошу по суті поправки, як звертався до вас представник комітету. 11:58:23 КАПЛІН С.М. По суті поправки. Даними змінами пропонується долучати у якості експертів і учасниками розслідування в рамках роботи тимчасових слідчих комісій окремо громадських діячів. Взагалі, якщо говорити про філософію цього законопроекту і щодо підходів нормотворення в ньому, я хотів би зауважити. Чим більше, точніше, чим менше ми дамо можливості народним депутатам нинішнього скликання, майбутнього, через одне, на власний розсуд трактувати ті чи інші дефініції, ті чи інші терміни, тому ми в цьому законі, за що я вболіваю і моя колега Сотник, і інші народні депутати, намагаємося до деталей, до нюансів виписати все, юридичний маршрут слідчих дій в рамках слідчої комісії, щоб жоден народний депутат, жодна зацікавлена фракція не змогла впливати і викривляти взагалі перебіг відповідних процесуальних дій і слідчої діяльності тимчасової слідчої комісії… 10 секунд. Будь ласка, завершуйте. КАПЛІН С.М. Особливо, якщо це стосуватиметься розслідування діяльності Президента країни. Ще раз наголошую, тут не може бути дрібниць. Тут не може бути певних нюансів. Все повинно бути чітко… Прошу комітет прокоментувати. 11:59:53 КУПРІЄНКО О.В. Пропонується крім фахівців на засідання слідчої комісії викликати представників громадськості. Не громадських представників, ви не дочитали свою поправку, представників громадськості. В мене питання. Де в законі визначено, хто це такий – представник громадськості? Я можу здогадуватися, що взяти громадських активістів, привести на комітет. Для чого? Комісія заслуховує фахівців, які можуть дати фахові роз’яснення, консультації, свідчення, а не зібратися і перетворити це в "поговорить". Не можна допустити, щоб слідчу комісію завантажили представниками громадськості. Цікаво, громадськість як буде висувати представників – на з’їздах, на зборах, на конференціях, на вулиці чи простим голосуванням? Взагалі-то народні депутати України, за визначенням, – це представники народу України. І там уже представники громадськості є в особі народних депутатів України, які є членами слідчої комісії. Пропонується відхилити. 12:01:22 ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Прошу голосувати.

За-22 Рішення не прийнято. Ми зупинилися на поправці номер 498. Наступна поправка буде 499. А зараз відповідно до Регламенту я оголошую перерву до 12 години 30 хвилин.

Продовжуємо нашу роботу. Поправка номер 500. Ми повернемося потім до 500-ї і 501-ї. А зараз 502-а. Не наполягає народний депутат. 530-я. Не наполягає. 504-а, народний депутат Каплін.

України". І я хотів би, користуючись нагодою, зробити вам зауваження, шановний представник регламентного комітету. Мені здається аномальним, коли представник регламентного комітету… Ви, здається, там заступник чи перший заступник, так? Закликає народних депутатів України вибірково ходити на засідання Верховної Ради України. Довіра до Верховної Ради України – нуль саме тому, що депутати Верховної Ради не ходять на роботу. А в цей час прості доярки, ваші виборці, трактористи не можуть покинути ні поле, ні ферму, ні інше своє робоче місце, ніколи. Бо зразу будуть вигнані з роботи за статтею, яку ви знаєте. Тому депутати, як і інші прості люди, повинні ходити на роботу і служити тут, на робочих місцях, простим українцям. Це повинно бути догмою і ви не маєте права заявляти про те, що вони ходити не можуть. Я взагалі в шоці від…

чернігівське відділення Національної поліції, київське…" і далі по тексту. Тому комітет відхилив. Щодо другої політичної частини зауваження, до мене особисто. Я ж не закликав, тому звертаю вашу увагу, почитайте стенограму, а пояснював, що неналежна організація роботи Верховної Ради керівництвом Верховної Ради приводить до того, що в зал люди не ходять. І саме ми, Радикальна партія Ляшка, виступає за скорочення кількості народних депутатів до 250, щоб бездєльніки, які не ходять на роботу, щоб їх тут не було. А ходили саме ті, які працюють над законопроектами і виконують свою роботу. Щоб і доярки, і трактористи, і ваші прості люди бачили, що працювати треба всім однаково і однаково нести відповідальність за невиконання своїх посадових обов'язків. Ви наполягаєте на голосуванні вашої поправки? Ні. Наступна поправка номер 505. Не наполягає народний депутат. 506 поправка. Не наполягає. До 507-ї ми повернемося. Якщо людина на роботу не прийшла, чого ми будемо повертатися? Давайте до всіх повертатися, які відхилені і немає в залі людей. 12:38, вибачте, ну, 5 хвилин, я розумію, людина затрималася. Але ж 8 хвилин, якщо людина наполягає на своїй позиції, вона має прийти і знає, що поправка розглядається. Це не зовсім коректно з вашого боку. Я розумію, там 1-у, 2 поправку, коли ми почали, сказали, що, можливо, запізнюється. Але це вже не запізнюється, не з'явилася на робоче місце. То давайте по черзі йти.

508-а. Не наполягає. 509-а. Не наполягає. 510-а. Прошу, народний депутат Каплін. Пропоную пункт 1 частини першої статті 13 після слів "стенограми засідань" доповнити словами "та публікувати їх у встановленому порядку". Ідеологічно чи концептуально в рамках цього законопроекту ми повинні передбачити обов'язково можливість гласності чи, як ми домовилися, публічності, а саме звітності перед платниками податків нашими виборцями щодо ходу розслідування і результатів розслідування на основі документування, яке буде відбуватися відповідно до норм чинного новоприйнятого закону. Це раз. І друге. Прошу проголосувати відповідну поправку. І друге. Я хочу подякувати вам, шановний представник Радикальної партії, що ви один сьогодні героїчно в залі парламенту з Радикальної партії присутній на засіданні. Один-єдиний. Так само, як представники "Батьківщини" і інших політичних сил. По одній… Уявіть собі, по одній людині від фракції. Коли розглядається доля Президента країни, тимчасових слідчих комісій… Прошу комітет прокоментувати. 12:40:20 КУПРІЄНКО О.В. Поправка відхилена на тій підставі, що деякі народні депутати, які подають дуже багато поправок, достатньо халатно відносяться до своїх посадових обов'язків і зневажають інших своїх колег, тому що не читають закон повністю взагалі. Причому, від слова "взагалі". І не помічають, що в попередніх стаття, до речі, ми це обговорювали, так виходить, не тільки не читають, а й не слухають те, що відбувається в залі, крім своїх виступів. Де написано, що слідчі комісії інформують про свою діяльність шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті. Ця норма уже передбачена. З використання сучасних технологій, ХХІ століття, будемо не друкувати на друкарській машинці, а оприлюднювати в електронному вигляді вигляді на сайті. Ця норма передбачена. А щодо другого зауваження, так вибачте, один Купрієнко з Радикальної партії замінить 38,5 простих людей вашої команди. Так що тут все в порядку.

За-16 Рішення не прийнято. Ми маємо можливість повернутися до поправок, зараз уточнимо, номер 500, 501 та 507-а, народний депутат Олена Сотник. 500-а, так?

під час своєї роботи, то вона має відповідну інформацію передавати до Генеральної прокуратури у відповідно встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку. Чому це важливо? я можу сказати з практики роботи нашої комісії. Коли ми виявляли факти, наприклад, знищення доказів або зловживання службовим становищем, або приховування злочину, то єдине, що ми могли говорити, це письмово вимагати реакції. Але насправді в ідеалі за результатами виявлення таких фактів мали б порушуватися кримінальні провадження і бути… Прошу комітет прокоментувати. і прописано це в Кримінально-процесуальному кодексі, і в Кримінальному кодексі є навіть стаття за умисне неповідомлення про злочин. Тому я вважаю, що це питання врегульовано. І завантажувати ще цей закон, ще раз нагадувати, що ви ж дивіться, є відповідальність, так ви обов'язково повідомляйте про злочини, вважаємо за недоцільне. Будь-яка особа, яка побачила, що є дії, які мають ознаки кримінального правопорушення згідно Конституції, як громадянин України зобов'язана повідомити про це відповідні органи. І якщо хтось із депутатів чи членів комісії, не хочу нікого ображати, але пише інколи депутатське звернення, що прошу провести досудове слідство, не вимагаючи внесення відомостей в ЄРДР, то це теж не зовсім коректно, відповідно, не вносить і не проводить слідства, не реагують, тому що теж у них завантаженість, багато роботи. І інколи просто неналежним чином виконують свої посадові обов'язки, тому так і виходить. перевірити, а вже потім або закривати, або не закривати. А в нас, як правило, перевіряють, кажуть, ну, нема підстав для внесення в ЄРДР, люди не йдуть до суду, суди зобов'язують, і пішла ця вся круговерть. Так що, якщо виконувати все по букві закону, так ця поправка, ну, вона перевантажує закон і не має взагалі, скажемо так, змістового навантаження саме в цьому законі. Тому комітет її відхилив. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Прошу голосувати, 501 поправка. За-19 Рішення не прийнято. І поправка 507. Ви будете наполягати? Прошу, 507-а, включіть, народний депутат Сотник. О.С. Дякую. 507 поправка – це до статті 14 першої редакції цього законопроекту, стосується повноважень голови слідчої комісії. Тут цілий ряд технічних пропозицій, але ключовою пропозицією є все ж таки зміни до пункту 13 цієї статті, які говорить про те, хто доповідає на пленарному засіданні Верховної Ради. Насправді абсолютно не обов'язковим є, щоб голова тимчасової слідчої комісії був доповідачем звіту. Я вважаю, що, навпаки, не треба це визначати в законі, тому що комісія може визначити іншого доповідача і в цьому випадку було б варто хоча б надати можливість такої дискреції. Тому я пропонувала додати, що може бути хтось інший доповідачем, якщо комісія прийме таке рішення. Дуже часто це є обґрунтованим. По-перше, не завжди голова тимчасової слідчої комісії може знаходитися на місці, наприклад, службове відрядження, це не є підставою для... ласка., 30 секунд. конкретні спеціалісти з того або іншого питання, або з політичної точки зору, наприклад, людина ініціює тимчасову слідчу комісію і розбирається в предметі питання, але її не призначають головою тимчасової слідчої комісії, бо вона або є незручною, наприклад, для тієї ж коаліції, або, ну, просто з цієї точки... Прошу комітет прокоментувати. він на кожному засіданні має бути присутнім, він знає, що, де і як відбувалося, і ця ж норма каже, він доповідає ухвалені комісією висновки і пропозиції. Тому, фактично, голова виходить і читає текст, який ухвалений комісією, і несе відповідальність за те, і може відповісти на питання потім, тому що він знає все, як воно було. Він організатор, він організовує всю роботу, керує всіма процесами і в курсі всіх подій. Тому ми вважаємо, що це правильна норма, що саме голова, який несе відповідальність за організацію, і він же має нести, тримати відповідь перед залом Верховної Ради.

За-18 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 511. Не наполягає. 512. Не наполягає. 514. Не наполягає. 516. Не наполягає. 517. Не наполягає. 518 поправка, народний депутат Сотник. Наполягаєте? Наступна поправка – 519-а. Прошу включити мікрофон. Народний депутат Сотник. 12:48:48 СОТНИК О.С. Дякую, пані головуюча. Знову ж таки для розуміння і спрощення логіки моєї доповіді, це поправка до статті 16 першої редакції, першого читання, яка встановлює підстави і якраз порядок роботи секретаря слідчої комісії. Ну, тут, в принципі, будучи секретарем на сьогоднішній день слідчої комісії, я дуже добре знаю специфіку цієї роботи. І я пропонувала доповнити статтю частиною першою, зокрема прописати, що секретар слідчої комісії обирається на першому засіданні слідчої комісії з числа її членів шляхом таємного або відкритого голосування більшістю від складу слідчої комісії, затвердженого Верховною Радою. Ну, і відповідно перенумерувати в зв'язку з цим пункти даної статті. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. Тому вважаємо, що не в цю статтю треба було вносити поправку щодо обрання секретаря. А в ті статті, які регламентують саме організацію цієї комісії і відповідно затвердженням постанови Верховної Ради створення цієї комісії. Тому вона відхилена, Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Прошу голосувати, 519 поправка. За-17 Рішення не прийнято. Поправка номер 520. Не наполягаєте. Наступна поправка номер Дякую. Олена Сотник, цієї ж логіки були попередні поправки по голові і заступнику голови, де я пропагувала можливість переобрати їх на засіданні Верховної Ради. бувають різні випадки. А от в даному випадку, що стосується секретаря слідчої комісії, то теж я пропоную в законі передбачити можливість його переобрання на засіданні слідчої комісії більшістю від її складу. Теж бувають організаційні питання, просто елементарно людина може через завантаження своє не могти виконати цю роботу. Я розумію, що різні обставини, тому бажано було б мати таку можливість, щоб не блокувати діяльність і роботу комісії. Дякую. Комітет відхилив вказану поправку, тому що вважаємо, що якщо вже людина пішла працювати в комісію, погодилась на посаду того самого секретаря, так вона згідно взятих на себе зобов'язань має виконувати цю роботу. І ситуація, коли секретар відмовляється від виконання обов'язків, які на нього покладені при затвердженні складу цієї комісії, воно якось не дуже співпадає взагалі із званням народного депутата України. Тому комітет прийняв рішення відхилити і залишити в редакції Дякую. Наполягаєте на голосуванні? Прошу голосувати. За-16 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 525. Не наполягає. Дякую за можливість. 531 поправка. Ну, тут є цікаві речі, які пропонуються для членів слідчої комісії і певний установлений для них такий функціонал, зокрема в 3 і 4 пункті дає можливість за дорученням слідчої комісії отримувати певні, наприклад, оригінали документів або пояснення. Но мені здається, що для того, щоб не було зловживань, знаєте, бувають різні люди і різні народні депутати теж, щоб не було зловживання з цієї точки зору, що от я член комісії зараз піду там у когось допитуватися про інформацію чи отримувати письмові докази без належних на те підстав, для цього було б варто зазначити, що такі функції здійснюються лише за письмовим дорученням з боку тимчасової слідчої комісії, тоді не буде питань до того, що хтось з членів буде зловживати своїм статусом. Дякую. В тексті законопроекту є ж ці норми. Єдине, що не написано: "за письмовим дорученням". Я не вбачаю тут жодних проблем з тим, що, якщо член комісії йде самостійно за дорученням комісії, так доручення це комісії, воно ж виписано в протоколі засідання. І окремо давати ще доручення, да, завіряти, може, підписом, хто підписав… Береться витяг з протоколу про надання доручення мені як члену комісії, що зробити, я йду з тим витягом протоколу – і питання знімається. Тому вважаю… комітет відхилив цю поправку. Вважаємо недоцільно ще один документ народжувати, а саме письмове доручення про проведення якихось дій.

За-20 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 532-а. Народний депутат Олена Сотник. 12:55:09 СОТНИК О.С. Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". Тут ключовою частиною поправки є право членів комісії надавати свої або незгоди з висновками пропозицій в звіті, або інші якісь зауваження. І от, наприклад, зараз ми готуємо відповідний звіт тимчасової слідчої комісії. І після того, як він буде обговорений, звичайно, буде членам комісії надано право теж надати свої зауваження. Але це не може бути безкінечно. Тобто це не може робитися, там, або кимось з членів тимчасової слідчої комісії, навмисно затягуватися, зловживаючи оцим своїм правом, надати пояснення. Тому я пропонувала жорстко встановити, що вони можуть це зробити протягом лише двох днів з дня ухвалення звіту і виключно в письмовій формі, щоб не затягувати процес звітування. Дякую. в даному випадку комітет не підтримав цю поправку, оскільки, якщо на засіданні будь-якого органу член цього органу заявляє, що має окрему думку. По-перше, це заноситься до протоколу, і він каже, у мене є окрема думка, я її викладу. Це є в протоколі, до протоколу вона додається. І обмежувати, що два дні. А якщо за два дні не встигне? А якщо захворів? А якщо поїхав у відрядження? А якщо сидів у Верховній залі, у Верховній Раді і приймав, розглядав 4 тисячі 800 поправок до законопроекту і не міг сформулювати свою думку за два дні? Тому комітет відхилив цю пропозицію, залишивши право народного депутата, члена комісії, заявити на засіданні про свою окрему думку і потім додати її до протоколу, не обмежуючи в часі. Ніяких зловживань тут я… я не бачу навіть шляхів для зловживань, якщо така процедура буде прописана в законі. За-18 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 533. Наполягаєте? Прошу, народний депутат Олена Сотник. 12:57:24 СОТНИК О.С. О, це достатньо складна поправка. І вона стосується статті 18, проголосованої в першому читанні, "Забезпечення слідчої комісії документами та інформацією". Насправді, це є принциповий ключовий і взагалі концептуальний момент. Тому що саме від того, яким статусом буде користуватися тимчасова слідча комісія під час витребування документів, оригіналів документів, інформації від посадових осіб державних органів влади, будуть залежати результати її діяльності. Можу вам сказати, що дуже часто на сьогоднішній день, фактично, нам відмовляють

документи є доказами в кримінальному провадженні, очевидно, що ми не можемо їх витребувати, тоді треба вирішити це питання. Я пропонувала як це вирішити. 10 секунд. Будь ласка, завершуйте. СОТНИК О.С. Те саме, якщо це стосується передачі цих документів і під час розслідування вони є доказами, так само отримати копії, передати оригінали. Але, на превеликий жаль, комітет не підтримав. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. По суті цієї поправки викладається стаття в новій редакції. Якщо вже з букви Регламенту, поправка вноситься до тексту статті. Тобто я просто прошу народних депутатів, коли ви вносите поправки, от почитати текст поправки і текст той, що в законопроекті в першому читанні, там 90 відсотків тексту повторюється. І зараз, якщо піти в обговорення, що ж там саме міняється. Так, ви пропонуєте: "у розумний термін". От у мене питання як у юриста. Хто визначить, розумний він чи нерозумний? Я розумію, що ви мали на увазі. Але в даному випадку, проаналізувавши ваш варіант тексту і варіант, який був в першому читанні, комітет прийшов до висновку, що більш раціонально залишити цю статтю

За-19 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 538. Не наполягає народний депутат. 539-а. Ми тільки що голосували за 537-у. А, 533-ю ми обговорювали. Да, да, я перепрошую. 537-а. Будь ласка, народний депутат Олена Сотник. Дякую. Теж абсолютно концептуально принципова поправка і взагалі питання. Ми говоримо про статтю 19. Вона зараз сформульована: "Давання показань чи пояснень слідчій комісії". по-перше, "давання показань" виглядає, як мінімум з юридичної точки зору, кострубато. Але питання не в цьому. Коли ми говоримо про те, що ми зобов’язуємо особу надавати якісь пояснення і показання, то ми, відповідно, мали б забезпечити тут спеціальні для неї права і гарантії. В тому числі я пропонувала, наприклад, що особа може… яка дає пояснення слідчій комісії, має право на професійно-правничу або вона має право, як це записано в Конституції, відмовитися щодо свідчення відносно членів своєї сім'ї або близьких родичів. Також вона має вимагати закритої частини засідання, якщо пояснення стосуються її особистого життя. І так далі, і так далі, тобто цілий ряд гарантій, які б ми забезпечували людям під час… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Під час отаких спеціальних процедур тимчасової слідчої комісії, які по суті є аналогом слідчих. Дякую. Комітет залишив в редакції, яка була в першому читанні. Одна із підстав. Статтю 17 викласти. Фактично, це стаття 19 по тексту законопроекту. Давайте зараз проголосуємо за цю поправку. І що ми будемо мати? Ми замість статті 17, яка в принципі говорить зовсім про інше, про членів слідчої комісії, туди запишемо надання пояснень слідчій комісії. Я до чого це веду. Шановні колеги, коли ми подаємо поправки вагомі, правильні, із змістом, приходьте на комітет, підтримуйте свою позицію, і ми разом допрацюємо. Тому що от поправку в такому вигляді, її взагалі не можна голосувати. Тому що ми говоримо про поправку до 19 статті, написано: статтю 17 викласти такій редакції. І ви навіть в своєму виступі накажете, що тут треба замінити 17 на 19, а потім починаємо говорити. Тому комітет відхилив зазначену поправку і залишив в редакції, яка була прийнята в першому читанні. Прошу голосувати. Поправка номер 537. За-19 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 539. Не наполягає. 541-а. Не наполягає. 543-я. 543-я. Не наполягає. 544-а. Не наполягає. 545-а. Народний депутат Олена Сотник. Там є низка поправок: 545-а, 46-а, 47-а. 46-а. Прошу, народний депутат Олена Сотник. Дякую. По-перше, ще раз відреагую на ваш коментар. Я нічого не називаю такого, чого у мене немає в моїй порівняльній таблиці. Моя порівняльна таблиця виходить з моєї логіки як суб'єкта законодавчої ініціативи, в тому числі вона стосується і іншої нумерації, відповідно, про що є поправки. Тому я нічого абсолютно не змінюю, розуміння колег, які зараз знаходяться в залі і з поваги до того, що вони слідкують за розглядом цього законопроекту, наголошую, до якої статі згідно вашої таблиці йде поправка. Тому прошу, будь ласка, це не повторювати десять разів, я вже один раз пояснила, це не стосується суті моїх поправок. А по суті поправки. У вас є стаття "Вимоги до висновків і пропозицій слідчої комісії", це стаття 21. Я вважаю, що немає такого, як вимоги до висновків і пропозицій слідчої комісії, є звіт слідчої комісії як єдиний результат її роботи. І от вимоги до звіту мають міститися, і вони в принципі по суті містяться в цій статті. О.В. Зазначена поправка, яку ми зараз обговорюємо, пропонує виключити статтю 18.

Назва з 18 статті в законі першого читання, яке ми прийняли, "Забезпечення слідчої комісії документами та інформацією". Тому воно якось трохи не співпадає. Яку там хто нумерацію мав на увазі, але поправка чітко вказує: статтю 18 назву змінити. Не узгоджується з структурою законопроекту, тому комітетом і відхилена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати, 546 поправка.

Ні. 552-а. Ні. 553-я. Не наполягаєте. 554-а. Не наполягає народний депутат. 555-а. Не наполягає.

І в принципі потенціал депутатів Верховної Ради у кількості максимум 40 чоловік зараз у залі не дає можливість її проголосувати чи повноцінно обговорити. Але я разом з тим хотів би пояснити глядачам, нашим колегам, чому ми так зосереджено, так сконцентровано розглядаємо кожну правку, чому її обговорюємо. Ми повинні донести всім українським громадянам платникам податків, виборцям важливість, значимість і головне – деталі цього законопроекту, від якого залежатиме доля майбутнього Президента, всієї вертикалі влади. всі резонансні події, де не справляються правоохоронні органи і органи виконавчої влади, будуть розглядатися окремою фактично групою народних депутатів України. І цей закон має бути максимально досконалим. І ви повинні знати деталі цього закону для того, щоб уважно стежити як громадянське суспільство за відповідними розслідуваннями. Це дійсно важливий законопроект… ГОЛОВУЮЧИЙ. 10 секунд, будь ласка, завершуйте. КАПЛІН С.М. Це, дійсно, важливий законопроект, який потрібен був і цьому скликанню, і буде важливий і потрібен наступному, і наступним скликанням… Дякую. Я так розумію, що ви не наполягаєте на поправці. Комітет буде коментувати? яку він подав, мабуть, для кількості поправок, які потім можна прозвітувати перед виборцями, що я стільки-то поправок подав, але сам каже, що вона несуттєва. Комітет її відхилив. Наступна поправка номер 559. Не наполягає народний депутат. 560-а. Не наполягає. 561-а. Не наполягає. 562-а. Не наполягає. 563-я. Не наполягає. там відхилена. 564-а, народний депутат Олена Сотник. 13:08:44 СОТНИК О.С. Дякую. Це поправка, яка стосується порядку проведення в слідчій комісії при підготовці висновку голосування. На сьогоднішній день редакція пропонує, що просто буде зазначення голосів і немає поіменного голосування. Я думаю, що враховуючи, що Верховна Рада все ж таки діє в нас на принципі особистого голосування кожного народного депутата за кожну ініціативу, то те саме, той самий принцип має переноситися і на діяльність тимчасової слідчої комісії. Це означає, що за кожну пропозицію і за кожне голосування на тимчасовій слідчій комісії народний депутат несе особисту відповідальність, а значить голосує особисто і поіменно. Тому, здавалося б, ніби така маленька дрібничка, але абсолютно повністю змінює відповідальність народних депутатів за голосування. Дякую. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. нема жодних проблем заявити це під протокол і внести до протоколу засідання, щоб потім це було документом на підтвердження того чи іншого голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати, 564 поправка.

За-20 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 565. Не наполягає. 568-а. Не наполягає. Наполягаєте, так? Прошу, 568-а, народний депутат Мельник. Я хотів би звернути увагу на всі редакційні поправки. Дивіться, от якщо поправка по суті, я розумію, що комітет може підтримати, відхилити, є певна філософія, десь враховано редакційно. Но коли чисто редакційні правки як ця і багато колег внесли, комітет пише: "Відхилено, залишено в редакції". Мені здається, що узгодження дієслів з іменниками у множині це правила української мови 4 класу. Ну, не повинен комітет вирішувати, як узгоджується іменник з дієсловом чи як займенники у відмінках. Я би, все-таки, просив би заступника Голови Верховної Ради, бо ви звертали також увагу там в попередніх своїх виступах, є Апарат Верховної Ради, хай все-таки коли вони будуть техніко-юридичні правки робити, хай вчитель української мови попрацює над цим законом та іншими. Дякую.

законопроект відповідно до вимог української мови. (Шум у залі) Ну до нового правопису я не знаю, чи ми встигнемо, але точно у всякому разі відмінки узгодити і те, що не стосується змісту законопроекту, але те, що може бути поправлено техніко-юридичний спосіб. Комітет буде коментувати? 13:12:15 КУПРІЄНКО О.В. Ну в даному випадку комітет не просто технічну відхилив поправку. Я вважаю, що слово "встановлених" тут правильно, тому що (по тексту) "у разі якщо орган досудового розслідування або суд на підставі і в порядку" дві речі – "встановлених". Підстава і порядок встановлені. Тобто підстава і порядок встановлені Кримінальним процесуальним кодексом. А взагалі я погоджуюсь із головуючою, і з вами про те, що от такі моменти лінгвістичного характеру мають, дійсно, робити фахівці для того, щоб потім не сміялися мовознавці з наших текстів законопроектів. І я вважаю, що після прийняття техніко- та техніко-юридичне допрацювання законопроектів має стосуватися саме і того, як застосовуються в однині, в множині слова, щоб вони були правильні. Тому що тут у даному випадку ви так бачите, я так бачу. Мовознавці мають сказати, що тут має бути от таке слово. Дякую. Рухаємося далі. 572 поправка. Не наполягає народний депутат. 574-а. Не наполягає. 575-а. Не наполягає. 567-а.

народний депутат Каплін. Ну, перше. Через те, що ви частину моїх правок прибрали, то доцільність змін номерів норм статей закону втрачається. Але я хотів би, мені тільки що зателефонував пан Василь Іванович із Сумської області, йому 74 роки. Так він говорить, що за 74 роки він свого життя ще не бачив подібної порнографії у вигляді засідань Верховної Ради України, коли у залі 30 депутатів і розглядають такий надзвичайно важливий закон, а керівник регламентного комітету агітує за те, щоб депутати не ходили на роботу. Це просто нонсенс. І це відповідь на запитання, чому у цього скликання Верховної Ради України такий низький рейтинг і чому всі партії відправлені на смітник, які були ще вчора у Верховній Раді України, фракцій цих партій. І. По суті, щодо вашого зауваження. Ви прийняли практично 80 відсотків всіх моїх правок і не маєте права звинувачувати у тому, що я їх вніс для... Я дякую народному депутату Капліну, який вніс суть цієї поправки до законопроекту, і значну частину ми вирішили врахувати. І врахували. Але люби, Боже, правду. Ось сайт Верховної Ради: Каплін присутній на 264 засіданнях, відсутній на 300. У мене питання: так хто там на роботу не ходить? Я нікого не образив. Я з сайту Верховної Ради взяв інформацію: 47 робочого часу він тут, 53 – немає. Може, треба комусь повернути заробітну плату простим людям України на підвищення зарплат і пенсій? Верховної Ради. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я зараз дам вам слово на репліку. Але я вас прошу, ми обговорюємо законопроект про тимчасові спеціальні слідчі комісії. Не обговорюйте парламент. Так, правильно, тому не обговорюйте парламент, обговорюйте законопроект. Будь ласка, 30 секунд. абсолютно некоректну систему письмової… електронної реєстрації, коли людини немає в 10:00 і вже, виявляється, начебто вона не була відсутня, цим спотворені дані. Я є одним найдисциплінованіших депутатів Верховної Ради, і згідно висновків експертів, один з найкращих депутатів, професійніших Верховної Ради цього скликання. Я вам особисто надішлю ссылки на відповідні висновки експертів. Це перше. А де ваша фракція вся зараз знаходиться у складі більше 30 чоловік… Шановні народні депутати! До завершення роботи парламенту цього скликання залишилися лічені дні. все одно лічені дні. І я вам просто хочу сказати, не старайтеся. Тому що щоразу, коли ви намагаєтеся принизити інших депутатів, ви принижуєте парламент в цілому і себе самого. Це стосується кожного. Кожен раз, коли ви показуєте порожній парламент – це стосується вас. Кожен раз, коли ви кажете, що не працюють народні депутати – це стосується вас. Я маю, я маю право. Прошу, рахуємось далі. Шановні народні депутати! Повертаємось до роботи. Дякую за можливість. Колеги, заспокойтесь. Насправді, всі, хто тут знаходяться, це єдині, хто сьогодні рятує цей парламент від ганьби. Чому ви сперечаєтесь між собою? Все добре.

Ми обговорюємо законопроект. Я прошу тиші для того, щоб депутати, які працюють над законопроектом, могли продовжити роботу. Шановні колеги, не зривайте засідання Верховної Ради. (Шум у залі) Поправка номер 587. Дякую. Олена Сотник, фракція "Самопоміч". У даному випадку ми розглядаємо дуже важливу частину законопроекту. Мене, до речі, зараз запитують і журналісти, чи буде працювати цей законопроект. До речі, від цієї статті це серйозно залежить, зокрема щодо порядку надання посадовими особами, а також службовими особами, представниками підприємств, установ і організацій пояснень і наскільки ці пояснення носять обов'язковий характер, і яку відповідальність, в принципі, особи несуть у випадку, якщо вони відмовляються ці пояснення надавати. Тому з цього приводу я просто намагалася доповнити цю статтю для того, щоб посилити ці гарантії, у тому числі і посилалася на діяння, які передбачені в Кримінальному кодексі України. Дякую. Прошу комітет прокоментувати. 13:20:07 КУПРІЄНКО О.В. Ми обговорювали питання на комітеті саме щодо відповідальності за дачу завідомо неправдивих чи відмови від дачі показань. І комітет дійшов до висновку, що ці всі норми, в принципі, прописані в Кримінальному кодексі. І статус свідка, який приходить і дає пояснення слідчій комісії, не найвищому, в принципі, органу розслідування в державі, він несе таку саму кримінальну відповідальність, як будь-який свідок, який про щось розказує, про те, що він чув і бачив. Тому ми залишили в редакції першого читання, так як це вже регламентовано і прописано в тому ж самому Кримінальному кодексі України. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Прошу голосувати.

За-21 Рішення не прийнято. Наступна поправка номер 589. Не наполягає. 590-а. Не наполягає. 591-а. Не наполягає. 92-а. Не наполягає. 593-я. Не наполягає. 594-а. Не наполягає. Не наполягає. 595-а. Не наполягає. 596-а. Не наполягає. 598-а. Не наполягає. 599-а, народний депутат Олена Сотник. Не наполягає. 600-а. Не наполягає.

Дякую. Поправка 606, вона стосується статті 26 в першому читанні "Порядок залучення фахівців для роботи в слідчих комісіях і спеціальних комісіях". я нагадаю про свою логіку, що я вважала, що спеціальні комісії, зокрема, які здійснюють фактично і дублюють роботу комітетів по роботі роботі над законодавчими ініціативами, вони взагалі недоречні. Але, що стосується залучення фахівців, то може вам з нашої практики сказати, що недостатньо самого рішення тимчасової слідчої комісії. Необхідно ще наділити Апарат Верховної Ради певними повноваженнями і зобов'язаннями щодо організації залучення залучення цих фахівців в максимально зжаті строки. Тому я навіть встановлювала, що реакція має відбутися протягом 5 днів. Ну, всі народні депутати знають, як іноді буває важко організувати роботу, і в тому числі, якщо це стосується залучення сторонніх осіб. Дякую.

24 чи 26. Я навіть от дивлюсь зараз варіант закону і не можу для себе визначити. Ідея, яка в цій поправці, в принципі, вона має місце на життя. Але от таким чином взяти зараз і проголосувати поправку, поміняти статтю 20 на той текст, який є, ну, вся структура законопроекту полетить шкереберть. Тому ще раз звертаюсь до народних депутатів, які вносять поправки, якщо йде десь перенумерація статей, приходьте, будь ласка, на комітети, щоб ми ідею вашу могли обговорити і втілити в життя. А отак зараз дивитися, виясняти, а це ж до якої статті народний депутат хотів зробити поправку, хоча там є раціональне зерно, ну, дуже важко. Тому по самому тексту цієї поправки не можна приймати, тому що порушиться структура законопроектів. Ідея гарна, але куди її застосувати, це вже інше питання. А дану поправку треба відхиляти в зв'язку з тим, що структура законопроекту не може бути порушена. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу голосувати. Поправка номер 606. За-18 Рішення не прийнято. Поправка наступна, номер 607.

врахована. Це якраз підтвердження важливості роботи з правками. І ця правка якраз зіграла надзвичайно важливу роль щодо подолання можливого конфлікту інтересів у народного депутата України, який бере участь в якості члена тимчасової слідчої комісії і відповідно його професійної діяльності. Це ще одне підтвердження, що ніхто не писав ніяких правок для кількості. А наші правки тих депутатів, які зараз знаходяться тут в залі і відстоюють їх, і повідомляють суспільству платникам податків, виборцям про їх зміст, про їх функції, про філософію цих правок, насправді, роблять цей законодавчий акт максимально досконалим, таким, який може змінити ситуацію з порядком в Україні. Тому ще раз наголошую. Брати участь у засіданнях Верховної Ради України – святий обов'язок народного депутата України. Тим більше коли розглядаються такі надзвичайно важливі, просто історичні документи. нова Конституція України, яка допоможе навести порядок в країні, повернути парламентаризм. ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу комітет прокоментувати. Поправка врахована. Що тут коментувати? Дійсно, якщо є конфлікт інтересів, так людина не має права прийняти участь в голосуванні. Але ця поправка в принципі дублює інші норми законодавства, ми її врахували, тому що щоб ще раз підкреслити, що саме конфлікти інтересів, які тягнуть за собою корупцію, яка проникла у всі сфери нашого життя і щось влада бореться, бореться і ніяк не побореться. Щоб ще раз наголосити, що якщо хтось із членів комітету

Поправка номер 611. Народний депутат не наполягає. 612. Не наполягає. 613. Не наполягає. 614.

Не наполягає народний депутат. 619-а. Не наполягає. 620-а. Не наполягає. 624-а. Не наполягає.

Я звертаю увагу народних депутатів, зараз ми переходимо до розгляду поправок до того розділу, який відповідно до Постанови Верховної Ради був включений регламентним комітетом до тіла законопроекту до другого читання. Це якраз той розділ, який по-іншому можна назвати закон про імпічмент. Це той розділ, який регламентує процедуру імпічменту, яка прописана в законопроекті, який подав новообраний Президент і який сьогодні вже був на розгляді регламентного комітету. Тому я прошу звернути увагу на це і дуже уважно подивитися на тексти, як воно там прописано і наскільки воно відповідає тим ідеям і тій меті, які ставляться в цьому розділі даного законопроекту. Дякую. Наступна поправка, яка не врахована, це є поправка номер 633 народного депутата Сотник О.С. Дякую. 633 поправка, вона стосується виключення взагалі з тексту закону статті 29, яка передбачає відповідальність за невиконання вимог цього закону. Чесно кажучи, тут просто міститься перелік загальних норм, які і так є очевидними. Тобто є посилання, загальне посилання на те, що несуть відповідальність як ті особи, які відмовляються прийти або свідчити, або надавати інформацію згідно діючого законодавства. Тобто це і так ясно, і встановлено. Мені цікава логіка комітету, навіщо було писати цю окрему

є така думка, і уже звикли до того, що слідчі комісії Верховної Ради, скільки ти їх не скликай, не збирай, не утворюй, ніякого сенсу з цього немає. Хто прийшов, хто не прийшов на комісію, висновок є чи немає – байдуже, наслідків правових не несе. Дійсно, відповідальність щодо там неявки, неправдиві свідчення, відмова від показань, свідчень, вона прописана, і про це ми вже говорили вже в цьому залі, буквально десь хвилин 30 тому. Але ми вважаємо, що доцільно саме в цьому законі наголосити, що відповідальність, вона прописана і вона буде застосована саме до правовідносин, які пов'язані з діяльністю всіх слідчих комісій Верховної Ради. Я з вами згоден, що так, це повторення норм, які вже прописані. Але з моєї точки зору, для людей, які не суперюристи і адвокати і мають дипломи і навіть не дуже червоні, щоб було зрозуміло, що саме в цій ситуації, скажемо, в слідчі комісії, якщо не прийдеш або, вибачте, збрешеш, так будеш…

Наступна поправка номер 485, 637. Шинькович, народний депутат, прошу. Шинькович. 636-а? Так, прошу, народний депутат Шинькович, 636 Буглак, будь ласка, Буглак, народний депутат, включіть 636 поправку. Враховуючи важливість цього розділу, у нас написано, що ця поправка врахована частково, хотілося б вивести на екран остаточну редакцію, яку ми будемо мати, і коментарі комітету з цього приводу. Тому що не зовсім зрозуміло, що врахували. Прошу комітет прокоментувати. і організацію діяльності Спеціальної слідчої комісії. Це саме та комісія, яка стосується імпічменту. Чому було написано "враховано частково"? Тому що було багато пропозицій від народних депутатів, у тому числі від членів комітету. І ми, як в тому давньому старому мультфільмі, який показує: якщо взяти всі підручники, покласти під прес, так вийде довідник. Ми взяли всі поправки, з кожної взяли раціональне зерно, зробили текст, який пропонується до другого читання. І таким чином для того, щоб не відхиляти поправки, тому що там дійсно у народних депутатів було у кожного своє раціональне, звели в загальний текст, який пропонується, і написали, що враховано частково. З кожної поправки є те, що взято в остаточну редакцію цієї статті. Тому і написано "враховано частково", тому що говорити "відхилено" – ні, ми не відхиляли поправки повністю. Ми брали із поправок те, що… ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, 30 секунд, дайте завершити. КУПРІЄНКО О.В. Ми взяли із поправок кожного народного депутата, який подавав, скажемо так, частину тексту. Тому повністю вона не врахована, але вона й не відхилена. Тому по тексту воно йде: "враховано, враховано частково", щоб нікого ж не ображати з народних депутатів, які працювали над текстом, вклали туди свої здібності, бачення і таке інше. Таким чином вийшла отака от

633-а, будь ласка, Буглак, будь ласка, народний депутат.

багато тексту, який пропонується, врахували пропозиції інших народних депутатів і на виході видали до другого читання текст, який, на нашу думку, враховує всі раціональні зерна з кожної поправки і дає розуміння того, що має відбуватися при створенні таких комісій. 641 поправка, народний депутат Олена Сотник. Кримінального кодексу України, а також до Регламенту. До речі, тут вже представник комітету зазначав про те, що ряд моїх поправок не можна було включати у зв'язку з тим, що вони суперечать Регламенту Верховної Ради України. От якраз логіка викладення моїх поправок, вона була абсолютно системною. Вона полягала в тому числі в змінах до Регламенту для того, щоб узгодити мою концепцію з діючим, і я пропонувала взагалі в Регламенті посилатися на даний закон і виключити норми, які встановлюють діяльність тимчасових слідчих комісій для того, щоб не було з цього приводу ніяких непорозумінь, я маю на увазі процедурні норми, звичайно, не… тільки ті, які технічно встановлюють діяльність тимчасових слідчих комісій, щоб не було просто різночитань.

пропозиції щодо змін. Але, якщо зараз ми підемо в те, що по кожному слову, по кожному – службова особа чи не службова особа, так цими поправками ми не обмежимось. по нормотворчій навіть техніці ми не вийдемо на узгоджений текст. Тому було прийнято рішення. Ми в "Прикінцевих положеннях" до цього закону там внесли зміни всього до двох законодавчих актів: до Кримінального кодексу і Закону "Про Національну поліцію" щодо приводу, і тимчасову слідчу комісію включили. І в принципі я думаю, що не тільки такі зауваження по іншим пов'язаним законам і кодексам воно десь повилазить. І в ході, скажемо так, життя, застосування ми це все виправимо і воно не буде заважати цьому закону працювати. А якщо зараз підемо шукати, там кодекс виконавчого провадження, там дуже-дуже, там 22 тисячі… Веде І підемо по тому, що будемо вишуковувати, щоб узгодити кожне слово, кожен термін, так ми так можемо закопатися в цьому і втратимо А так ми закон приймемо. А якщо в інших законах там десь яке слово не відповідає, воно не завадить роботи тимчасовим комісіям. Тому ми з такої логіки і відхилили цю поправку. Дякую вам. Наполягають на голосуванні. Отже, я ставлю на голосування поправку 641 народного депутата Сотник. Комітет її відхилив. Хто підтримує, я прошу голосувати.

Рішення не прийнято. Дякую Будь ласка. КУПРІЄНКО О.В. До речі, це дякую і народному депутату Мельнику, і іншим народним депутатам, які звернули увагу на те, що по тексту законопроекту ми якось втратили таке утворення, як депутатські групи. По фракціях ми залишили. І по тексту законопроекту дуже багато було подано поправок щодо добавити після "депутатських фракцій" "та депутатських груп". І, зокрема, ця поправка вона врахована. І хоч пан Мельник не є нефракційний, а він у фракції, але він подбав про те, щоб народні депутати, які складають депутатські фракції, теж мали право представництва і участі в цих слідчих комісіях. Позафракційних ми не враховували. І це за великим рахунком проблема позафракційних. Якщо людина не вступає ні в якому політичну силу, яка хоче нести відповідальність чи може за долю країни, ну, так визначайтесь тоді: ви самі за себе чи за країну.

44-а, вона врахована частково. Будь ласка, Буглак. 13:42:02 БУГЛАК Ю.О. Хотілося б отримати коментар дуже важливої статті з приводу конфліктів інтересів, що там частково враховано. І така ж ситуації в 646 правці. Будь ласка. О.В. Питання конфлікту інтересів по тексту законопроекту воно дуже, в принципі, гарно прописано. Там іде посилання і на Закон про про запобігання корупції, значення… визначення термінів, які використовуються в Законі про запобігання корупції, вони переносяться в цей закон: і конфлікт інтересів, і пов'язані особи, і близькі родичі, воно все використовується в цьому законі. І тут ми наголошуємо на те, що ці речі дуже пов'язані. Знову ж таки говорячи про те, що слідчі комісії Верховної Ради із історії, як вони працювали, які мали правові наслідки, фактично ніяких, ми підкреслюємо те, що от при роботі цих слідчих комісій, які законом ми прописуємо, має бути все так, щоб там ніхто не те, що не сказав, а навіть не запідозрив, що члени комісії мають якийсь конфлікт інтересів, про це не заявляють, при цьому працюють, голосують, приймають рішення і когось там покривають. Тому ми все це прописали, і там по тексту закону воно йде від самого початку до самого кінця про конфлікт інтересів, там прописано все чітко. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ви не наполягаєте на голосуванні? Ні. Добре. Дякую. Отже, 646-а. Не наполягає. 648-а,

655-а, Оксана Сироїд. Будь ласка, включіть мікрофон. 13:43:51 СИРОЇД О.І. Дякую. Ми виходили з того, що філософія діяльності тимчасової… спеціальної тимчасової слідчої комісії – це інструмент це можливість опозиційних фракцій і фракцій меншості контролювати діяльність більшості. У зв'язку з тим ми пропонували формувати склад комісії на основі рівного, а не пропорційного представництва, тому що за умови пропорційного представництва у спеціальних тимчасових слідчих комісіях все одно переважатимуть там представники фракцій більшості. І таким чином взагалі втрачається сенс у діяльності контрольній функції комісії. Тому наша поправка стосувалася, і ми наполягаємо на тому, щоби

Скільки ми раз спостерігали, коли намагаються народні депутати опозиційні створити тимчасову комісію, слідчу комісію, фракції більшості не дають своїх представників, комісія не створюється, питання не розслідується. Але питання в тому, що самим Регламентом передбачено пропорційні представництва, і якщо ми вводимо тут рівне, маємо міняти ще Регламент. І питання ж йде про те, про зловживання владними фракціями, які складають коаліцію, зловживання щодо недопущення їх розслідування. Ми зараз говоримо про закон, який буде використовуватися не для того, щоб зловживати і не розслідувати, а для того, щоб запустити процес, щоб воно йшло. Я більше ніж переконаний, що в ході початку роботи комісії по цьому закону, який ми приймемо, виникне ще не одне питання, як цей закон підкорегувати, щоб воно працювало, щоб процедура працювала, щоб слідчі комісії… Це серйозне питання щодо представництва. Щоб саме слідчі комісії були дієвим інструментом. Ми навіть розглядали питання про те, що створювати комісію, якщо там три вже є народні депутати, а інші не дають кандидатур, то створювати комісії і нехай працює. І це, мабуть, було б правильно. З іншого боку, давайте уявимо ситуацію. Коли піде спам оцих комісій, і кожні три із 450 450 депутатів 150 комісій зараз… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дайте можливість хвилину завершити. Це дуже важлива тема. КУПРІЄНКО О.В. Я поясню, це дуже важливе питання. І уявіть собі ситуацію. 450 депутатів по три людини в кожну комісію – 150 комісій зараз створимо і будемо кожен тягати цю тему, яка нам, або, або, ну, не знаю, як правильно навіть сказати. Тому для того, щоб не було отаких крайнощів, ми вирішили поки що залишити так, як воно є, в тій редакції, яка вона запропонована в першому читанні і яка прописана в Регламенті. А далі життя покаже. І я певен, що воно покаже так, що з часом ми саме оцю ,норму запропоновану пані Сироїд, ми все-таки сюди повернемо. Але це буде трошки пізніше, бо зараз ми можемо трошки загубити, скажімо так, сам законопроект за однієї ідеї. Тому комітет відхилив. Але, переконаний, що в подальшому ми до цього повернемося і внесемо відповідні зміни. Дякую вам. Вважаю, це, справді, дуже важлива тема заторкнута і пані Оксаною, і Олег Васильович дуже професійно її прокоментував. Насправді, в чому може бути небезпека? Що може на одну ту ж саму тему бути створено кілька комісій, на ту ж саму тему. І тоді, умовно, коли комісія, три комісії викликають чи Генпрокурора, чи керівника МВС, у них виникає вибір, до кого з тих комісій іти. І виникає певна правова колізія, коли це дійсно може перетворитися, як сказав Олег Васильович, в спам, коли на ту ж саму тему створюються комісії. Тому ми, маючи максимально посилити позиції опозиційних фракцій, ми маємо зберегти і певний стандарт, і Регламент, щоб комісія не перетворювалась тільки і виключно в політичний майданчик, а могла існувати як серйозний інституційний інструмент для контролю за виконавчою владою. Але наполягає пані Оксана на голосуванні і тому, звичайно, я поставлю. Давайте ще коментар, справді важлива тема. Олег Васильович, 1 хвилина. Але я звертаю увагу, що як би нас не лаяли, Верховну Раду, як би там не розказували, який там рівень доверия чи недоверия, все-таки парламент працює і завжди в парламенті знаходиться 226 розумів, я б сказав так, які не допустять голосування 150 комісій по три з одного і того ж питання. Так що як би нас не лаяли, а все-таки Верховна Рада працювала, працює і буде працювати, в якому складі – люди визначать. Дякую вам. Отже, я ставлю на голосування правку 655. Хто підтримує дану правку, прошу голосувати. За-33 Це перемога, але рішення не прийнято, на жаль. 657-а. Не наполягає. Ми, до речі, дискутували і цю тему, про від більшості в залі, і там теж є ряд ризиків, на жаль, які ми виявили під час дискусії з цього приводу. – автор не наполягає. 661-а. Не наполягає. 663-я, Сотник. Будь ласка, включіть мікрофон. Дякую, пане головуючий за можливість. Сотник Олена, фракція "Самопоміч". Це остання моя поправка в текст цього законопроекту. Вона стосується того, що регулювання по тим комісіям, які вже працюють і, наприклад, завтра, я сподіваюся, дуже сподіваюся, що буде мобілізація народних депутатів і ми приймемо цей закон. То щоб він не розповсюджувався, звичайно, на ті комісії, які вже працюють, щоб не було законодавчої неврегульованості. Але зважаючи на оці 30 останніх секунд, які в мене є, я хочу сказати, що народні депутати мають зрозуміти, чому завтра важливо прийти і проголосувати за цей закон. Всі, хто потраплять в наступну Верховну Раду або коли-небудь ще збираються бути народними депутатами України, мають розуміти, що це чи не єдиний, дійсно, ефективний механізм можливості не просто язиками, вибачте, ляпати, а контролювати державну владу. І з цього приводу робити висновки, щоб ці висновки, дійсно, впливали на роботу… Щоб ці висновки, дійсно, впливали на роботу, на підвищення ефективності роботи державних органів влади. І головне. Це абсолютно змінює роль Верховної Ради України, робить її таким собі наглядачем, в тому числі і з запитаннями корупції в державних органах влади. Дякую. Я повністю погоджуюсь з пані Сотник. Дійсно, ми довели нашу систему і правоохоронну, і судову так званими реформами до того, що нікому немає віри – раз, і ніхто не працює – два. Слідство в поліції знищили. Прокуратуру обрізали по самі, не знаю, якщо не лікті, так по плече, не може ні того, ні того, ні того зробити, залишилась тільки назва. Як працює НАЗК і НАБУ, ми самі бачимо – ганяються за політичними замовленнями замість того, щоб працювати із злочинністю. ДБР, яке тільки почало працювати, поки що нічого сказати ніхто не може, але вже майже рік отримують заробітну плату. Антикорупційний суд, так розпіарений, аж тільки в вересні, можливо, запрацює. І виходить, що єдиним острівком, який може брати на себе відповідальність за розслідування тих злочинів, які вчиняють високопосадовці, найвищі особи держави, залишається Верховна Рада. І ми зараз розглядаємо той інструмент, який ми можемо дати, вибачте за пафос, народу України… …народу України в особі обраних ним народних депутатів. Які можуть, мають і зобов'язані створювати слідчі комісії, розслідувати злочини не тільки високопосадовців, а найвищих посадових осіб держави включаючи Президента. І от тоді, коли ми запустимо цей закон і цей механізм запрацює, тоді, вибачте, буде страх у чиновника перед не… Страх проти того, що покарання буде невідворотнє, і будь-який злочин буде розслідуваний на найвищому рівні, показаний на всю країну, оголошений з найвищої трибуни в державі. І, можливо, тоді будуть не так в наглу порушувати закон, красти бюджетні кошти, принижувати людей і доводити країну ще до гіршого стану, ніж в тому, в якому вона зараз є. Дякую вам. Ви наполягаєте на голосуванні, пані Олена? Я ставлю на голосування правку 663, народного депутата Сотник, комітет її відхилив, хто підтримує, прошу голосувати. Рішення не прийнято. Але я хочу підтримати пані Олену, що завтра ми будемо мати унікальний шанс, завтра Верховна Рада України буде мати унікальний шанс прийняти цей закон. Вже зараз ми можемо бачити по правках, це буде близько 10:40-11:00. І тому обов'язок кожного народного депутата – відставити вибори і завтра бути в сесійній залі, починаючи з 10:30, коли ми завершимо обговорення. Я дуже розраховую і сподіваюсь, що кожна фракція завтра буде змобілізована для того, щоб ми змогли підняти роль і значення українського парламентаризму.

Дякую. Шановні колеги! Шановні українці! У нас, на жаль, є хибна практика, коли стандарти будь-чого в кожній сфері визначаються окремим законом. колега народний депутат Пинзеник тривалий час воює за те, щоб, наприклад, стандарти оплати праці визначались і механізми винагороди, в тому числі для публічних службовців, щоб вони визначались одним законом, щоб була зрозуміла так звана сітка, від чого ми відштовхуємося, щоб кожен закон не встановлював окремі розміри винагороди для різних службовців. Та ж сама історія є тут, коли, наприклад, окремим законом пропонується визначити формат постанови Верховної Ради, як вона має складатися для виготовлення рішення комісії. Якщо у нас є вимоги і стандарти до закону і до постанови Верховної Ради, які визначені Регламентом Верховної Ради, то не може кожен окремий закон визначати інші стандарти постанови чи закону для окремих потреб. Якщо ми погодилися, що Регламент Верховної Ради є тим документом, який стандартизує порядок складання документів, значить ми повинні погодитися, що це має бути один і той же документ. Це є суть цієї поправки. Дякую. Комітет відхилив зазначену поправку на тій підставі, що в принципі ця поправка-посилання на частину четверту статті 4. Ця частина статті 4, вона повторює норму Регламенту фактично один в один. Але Регламент Верховної Ради це документ, який регламентує діяльність Верховної Ради і затверджений Законом про Регламент. Закон про Регламент Верховної Ради містить всього дві статті: стаття 1 – затвердити Регламент, статті 2 – вступає в дію з… І, таким чином, коли ми в законі прописуємо цю норму ще раз, так це закон, і в законі прописано. А Регламент – це, фактично, ну, трошки підзаконний акт. Тому сила цієї норми, прописаної в законі саме в цьому, що ми розглядаємо, я вважаю, що вона більш вагоміша, більш суттєва і надає вагомості самій нормі права, тому що вона розміщена безпосередньо в тілі закону. Дякую вам. Ставлю на голосування правку 668. Комітет її відхилив, хто підтримує, прошу голосувати.

дуже важлива правка. Я хотів, щоб ми продублювали у цій нормі пункт про те, який передбачений про те в статті 85 Регламенту ВРУ України, про статус… Закону України про статус народного депутата, що голова, заступник голови і секретар спеціальної комісії не можуть належати до однієї депутатської фракції. Бо, очевидно, можуть бути зміни і в Регламенті. разом з тим, я б хотів поагітувати за цей законопроект, ще раз подякувати комітету профільному. Коли ви дивитеся американські фільми, ви бачите, як проводяться відповідні засідання комісії по резонансних справах у От приблизно така сама важлива робота, така резонансна буде відбуватися після прийняття цього законопроекту. І такі справи як: заяви Гордієнка про корупцію в уряді Яценюка, заяви про корупцію в Міністерстві внутрішніх справ, заяви про корупцію в "Укроборонпромі", вбивство Гандзюк і інших активістів, розкрадання в Укравтодорі, наслідки медичної реформи і так далі, і так далі, – це буде предметом засідань слідчих комісій… Всі ці подібні справи будуть предметом засідань слідчих комісій. І я щиро гордий, що більше ста правок, які мною напрацьовані важко, були враховані комітетом, регламентним комітетом. І гордий тим, що нехай наша невеличка сьогоднішня команда у двадцять з хвостиком чоловік все-таки спромоглася опрацювати частину тих правок, які є принциповими для тіла цього закону, аби він був ефективним, справді європейським. І всі ті стандарти, які там напрацьовувались, були перенесені Дякую вам. Будь ласка, Олег Васильович. пропонується продублювати із Регламенту, вона ще прописана в Законі України "Про статус народного депутата України". Таким чином, оскільки вона вже в законі є, ще раз і ще в одному законі дублювати, – ми вирішили, що це немає сенсу. Але пропозиція всім народним депутатам, які долучилися до створення цього законопроекту, і цьому регламентному комітету, який, повірте, працював не один день над тим, щоб цей текст вийшов таким, щоб не було нарікань і не було зловживань чи якихось лазєйок для того, щоб щось там обійти. І я теж переконаний, що після того, як ми приймемо цей закон і він запрацює, так будуть, мабуть, вчитися студенти на досвіді роботи спеціальних комісій Верховної Ради, як все-таки правосуддя… Як все-таки, ну, не правосуддя, неправильне слово, а як боротьба за право і за покарання негідників все-таки працює в Україні нарешті на третьому десятку незалежності. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви наполягаєте на голосуванні? Ні. Отже, колеги, ми обговорили 669 правку, 14:00. І я хочу, колеги, усіх… Перш за все переконаний, що сьогодні на засіданні комітет зможе проаналізувати весь хід нашого обговорення, щоб завтра нам запропонувати вже збалансований проект, який буде враховувати усі ті правки і дискусії, які були в залі. І я впевнений, як завжди, регламентний комітет дуже професійно підготує на завтрашній день остаточний розгляд законопроекту. Лишилося небагато – близько 70 правок. Завтра ми їх зможемо розглянути, я впевнений, менше як за годину. І закликаю усіх народних депутатів завтра прибути у Верховну Раду України. Надважливе голосування. Окрім того, в нас буде ряд законів і безпекових, і освітніх, і міжнародних ратифікацій, які завтра нам доведеться прийняти. І я сподіваюся завтра на високий рівень мобілізації, і нагадую, що завтра ми маємо перейти в розгляд Виборчого кодексу про відкриті списки, тому я розраховую на успішний, ефективний, дієвий завтрашній день. І завтра усіх о 10 годині ранку очікую в залі. А зараз ранкове засідання Верховної Ради України я оголошую закритим і бажаю всім плідної і результативної роботи в комітетах. До побачення. До завтра.